Virðulegi forseti. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu Íslandsbanka er sláandi. Hún er einn stór áfellisdómur yfir verklagi Bankasýslunnar og yfir verklagi hæstv. fjármálaráðherra. Hún sýnir okkur að hæstv. ráðherra mistókst að tryggja gagnsæi, hæsta verð og jafnræði við sölu á Íslandsbanka. Hann veitti Alþingi misvísandi upplýsingar og tók risastóra ákvörðun um tugmilljarða hagsmuni skattgreiðenda með bundið fyrir augun, án þess að afla fullnægjandi gagna og leggja mat á þau. Þetta liggur fyrir. Það sem veldur mér mestum vonbrigðum í umræðunni um þessa skýrslu er sá pólitíski leikur sem stjórnarliðar eru að spila enn einu sinni. Þetta er allt einhver pólitískur spunaleikur fyrir þeim. Þau eru sigri hrósandi yfir því að ríkisendurskoðandi noti ekki orðið lögbrot í skýrslunni þó að það hafi aldrei verið hlutverk ríkisendurskoðanda að leika dómara og skera úr um sekt eða sýknu. Það er einfaldlega allt of mikið í húfi og þjóðin er orðin þreytt á pólitískum leikjum. Fólkið í landinu hugsar: Æ, enn eitt málið, aftur sami maðurinn, ekkert breytist.

Ég spyr því hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra: Eru engin prinsipp? Snýst þetta allt um persónur, ráðherrastóla og pólitíska leiki fremur en traust til embætta og stofnana sem hér eru undir?

Þá vil ég upplýsa hv. þingmann um það að það er svo sannarlega ekki pólitískur leikur að koma með 600 milljarða inn í ríkissjóð á sínum tíma í formi stöðugleikaframlaga. Það er ekki pólitískur leikur að setja á fjármagnshöft til að tryggja hagsmuni Íslands. Það er ekki pólitískur leikur að segja nei við Icesave. Það sem við höfum verið að gera á síðustu átta árum er að tryggja hagsmuni Íslands númer eitt, tvö og þrjú. Eitt af því sem gerist í þeirri vegferð og þegar stöðugleikaframlögin komu inn

Og hvað erum við að gera við þessa fjármuni? Jú, við erum að styðja við heilbrigðiskerfið, við erum að styðja við menntakerfið og menninguna. Þetta er ekki pólitískur leikur. Og af því að hv. þingmaður spyr út í þetta og er að tala um ákveðin prinsipp

hvað erum við að tala hérna? Af hverju getum við ekki rætt um verklagið í þessu ferli? Það er öll þjóðin að fylgjast með hvernig þið bregðist við verklagi í þessu ferli og þið farið að ræða um Icesave í þessu samhengi. Skiptir engu máli hvernig hlutirnir eru gerðir? Það er það sem þjóðin vill vita. Ráðherra segir í viðtali núna fyrr í vikunni að þeir sem báru ábyrgð á þessari framkvæmd myndu ekki bera ábyrgð á næstu framkvæmd.

Það sem um er að ræða eru stjórnmál, fyrir hvað við stöndum í stjórnmálum. Erum við tilbúin til þess að verja íslenska hagsmuni í raun og veru sama hvað á gengur? Fyrir það stendur t.d. minn flokkur og hefur gert allan tímann, staðið í lappirnar gegn því að verið sé að veikja landið okkar. Í aðdraganda hrunsins og í hruninu voru fjölmargir stjórnmálaflokkar sem voru ekki tilbúnir til að gera það. Þeir voru ekki tilbúnir til að segja: Þetta Icesave, þetta er ekki reikningur þjóðarinnar. Þetta skiptir máli vegna þess að þetta segir fyrir hvað við stöndum.

En fyrst þarf hann að komast að hjá sérfræðingum og vera á biðlista þar. Síðan þarf hann að komast á biðlista til að komast í aðgerð. Það er grafalvarlegt mál að láta fólk grotna niður á biðlista og það er skylda okkar

Þessum hóp var falið að ná heildrænt utan um þá áskorun sem felst í að stytta biðlista eftir liðskiptaaðgerðum.

siglinganefnd Sjúkratrygginga. En það þarf um leið að tryggja gæði þjónustunnar og það þarf að tryggja jafnræði við þetta borð. Þess vegna er miðlægur biðlisti, sem lengi hefur verið unnið að, svo gott sem klár þannig að bæði þeir sem á þessum aðgerðum þurfa að halda og þeir sem framkvæma þær — hópurinn mun innleiða

Þrátt fyrir allt hefur verið keyrt á fullri afkastagetu hjá Klíníkinni. Þá höfum við opnað nýja skurðstofu á sjúkrahúsinu á Akranesi, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, þannig að afkastagetan þar sem varðar liðskiptaaðgerðir hefur tvöfaldast. Þegar við erum búin að koma því í gagnið, ná saman og allir þessir aðilar

„Við erum ekkert hætt að rannsaka þetta. Það hefur oft komið fram og ég held að allir, við þingmenn sem sitjum hér og getum ekki annað, stjórnsýslan og ríkisstjórnin — ég held að hún sé öll af vilja gerð að rannsaka þetta betur.“ Ég verð Ég verð að segja að þessi orð vöktu með mér von og gleði og mig langar því að spyrja ráðherra til að vera alveg viss hvort þetta sé ekki rétt skilið, í fyrsta lagi: Er það ekki rétt hjá okkur að í skýrslunni er ekkert fjallað um hæfi ráðherra til að taka ákvörðun um að selja föður sínum hlut í Íslandsbanka? Í öðru lagi: Er það ekki einnig rétt að stjórnsýslan og ríkisstjórnin sé af öll af vilja gerð til að rannsaka þetta mál betur?

að það skiptir auðvitað öllu máli að traust ríki þegar við erum að meðhöndla eignir ríkissjóðs Íslands, vegna þess að eignir ríkissjóðs Íslands eru eignir almennings í landinu.

að ríkissjóður fengi alla þessa banka. En það var mun betra að gera það þannig en að þeir væru í eigu erlendra kröfuhafa sem hefðu getað farið út

skiptir máli. Það gekk mjög vel með fyrsta hluta sölunnar.

sem erum að fara að rannsaka þetta mál í kjölinn. Nú er þessi hluti hjá Fjármálaeftirlitinu og það þarf að vanda mjög alla orðræðu í kringum það, svo ég ítreki það bara. En við erum ekki komin með heildarmyndina af sölunni fyrr en það er komið.

Herra forseti. Það vakti eðlilega athygli þegar hæstv. viðskiptaráðherra, sem sæti átti í ráðherranefnd um sölu á Íslandsbanka, sagði í vor eftir að salan var gengin í gegn og klúðrið allt orðið opinbert það hefði ekki verið heppilegt að selja í bankanum með þessu fyrirkomulagi og að þeirri skoðun sinni hafi hæstv. ráðherrann komið skýrt á framfæri í ráðherranefndinni. Svo ég vitni beint í viðtal við ráðherrann, með leyfi forseta: „Önnur leið var hins vegar valin og því miður fátt sem kemur á óvart í þessu máli og hver útkoman varð.“ Ég held að það sé óhætt að segja að þessi varnaðarorð eldist talsvert betur en ummæli annarra hæstv. ráðherra um efnið á sama tíma sem voru og eru enn fastir í eigin réttlætingarheimi.

Þessi forsaga skiptir auðvitað miklu máli upp á framhaldið því að framhaldið snýst einmitt um traust og aftur traust eins og réttilega kom fram hér áðan. Ég tók eftir því í fjölmiðlum í morgun að hæstv. viðskiptaráðherra talaði um að næstu skref í sölu á Íslandsbanka þyrftu að vera varfærin og mikilvægt væri að við gæfum okkur tíma. Ég hlýt að vænta þess, í ljósi þess að hæstv. viðskiptaráðherra hafði rétt fyrir sér um þessa sölu en hinir ráðherrarnir ekki, að í þessum orðum felist talsvert mikil stefnumörkun sem mögulega mark verði tekið á. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvort það að gefa sér tíma og að taka varfærin skref þýði þá í raun og veru að alls sé óvíst að eftirstandandi eignarhlutur í Íslandsbanka verði allur seldur á næsta ári.

að sérfræðingar, ekki bara sérfræðingar Bankasýslunnar, kynntu þessa tilboðsleið og kynntu hana þannig að þessi leið væri notuð í Evrópu og hefði gengið mjög vel.

efnahagsráðherra — það er hann sem óskar eftir því að allt sé skoðað og svo kemur þessi skýrsla Ríkisendurskoðunar. Ég tel að hún sé mjög góð, jafnvel þó að Bankasýslan telji að svo sé ekki. Varðandi spurningu hv. þingmanns er það þannig að við vöndum okkur í þeim skrefum sem við erum að taka. Ég er hins vegar á því að við eigum að draga úr eignarhaldi ríkissjóðs, draga úr hlut okkar, í Íslandsbanka en við þurfum að vanda okkur.

og taka skýrt fram, af því að við erum að velta fyrir okkur næstu skrefum, að ef við ætlum að velja okkur einhver dæmi úr fortíðinni þá ættum við frekar að hafa það í huga að það voru Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur sem færðu okkur einkavæðingu Landsbankans og Búnaðarbankans á silfurfati, sem var upptaktur að heilu bankahruni. Það held ég að væri heppilegra viðmið en margt annað.

dag. Ég held að við séum öll sammála hér inni um að það er mjög brýnt að fá fram það álit, eða þá athugun öllu heldur, og svo setjumst við auðvitað niður og skoðum framhaldið.

af hverju við erum yfir höfuð að ræða þetta. Ég tel að sú leið sem farin var, að ná í þessi stöðugleikaframlög og að selja þennan hlut í Íslandsbanka til að styðja við velferðarkerfið okkar, fjárfesta í heilbrigðiskerfinu og menntun, skipti gríðarlegu máli.

Virðulegur forseti. Undanfarin misseri hafa umræður um slæmt ástand vega um allt land verið háværar. Einhvern veginn virðist alltaf vera fyrsta hugsun ráðamanna að skera niður í vegaframkvæmdum þegar eitthvað bjátar á í hagkerfinu. Í kreppuástandi er hætt að viðhalda vegakerfinu. Í þenslu er vegagerð skorin niður og í eðlilegu ástandi er allt annað talið mikilvægara en vegakerfið. Bíleigendur greiða háar fjárhæðir í skatta til að komast á milli staða og hafa þeir bara aukist undanfarin ár. Það ætti að vera sjálfsögð krafa að vegum sé viðhaldið og að unnið sé að því að koma bundnu slitlagi á ónýta malarvegi sem eru um allt land. Vondir tengivegir og ónýtir sveitavegir bera því miður ekki vitni um mikinn áhuga ráðamanna á málefninu. Skemmdir bílar, slysahætta, aukinn ferðatími, börn í skólabílum — þessi listi getur verið miklu lengri. Mig langar að spyrja hæstv. innviðaráðherra, Sigurð Inga Jóhannsson, eftirfarandi spurninga: Mun hæstv. ráðherra beita sér fyrir því að hraðað verði ásetningu bundins slitlags á tengivegi og aðra fáfarnari vegi í dreifbýli? Mun hæstv. ráðherra beita sér fyrir því að farið verði í bráðnauðsynlega endurnýjun hættulegra vega með gömlu bundnu slitlagi, vega sem eru svo missignir að helst er hægt að bera akstur eftir þeim saman við akstur á mótorkrossbraut?

og hittum íbúa þessa lands hafa þeir allir áhuga á samgöngumálum. Ætli við séum ekki með 360.000 sérfræðinga í hvernig eigi að vinna vegi, svona allt að því.

Umræða síðustu ára hefur snúist um hvað það eru gríðarlega miklar framkvæmdir í gangi en hvað verkefnið er stórt. Það er allt annað mál og auðvitað er hægt að finna einstaka vegi sem ekki eru nægilega góðir en það er gríðarleg framför sem við höfum náð á síðustu árum, enda höfum við verið að setja í það verulega fjármuni. Ríkisstjórnin ákvað að setja hér sérstakt fjárfestingarátak í gang, sem er akkúrat það sem hv. þingmaður var að tala um, að þegar kreppti kreppti að og þegar það virtist þurfa innspýtingu settum við umtalsverða fjármuni einmitt í vegagerð og uppbyggingu og fjárfestingar í samgöngum vegna þess að þar áttum við til undirbyggðar til undirbyggðar og rannsakaðar áætlanir um uppbyggingu, bara tilbúnar, og þurfum alltaf að eiga slíkt til. Hv. þingmaður nefndi líka að kostnaður bíleigenda væri mjög hár og færi vaxandi. Það er alrangt.

uppbyggingu á tengivegum og á þeim vegum sem þurfa á verulegu viðhaldi að halda. Og hvernig höfum við gert það? Við erum búin að meira en tvöfalda

Hugtakið fjölþáttaógnir er mjög víðfeðmt og vísar til samstilltra aðferða aðila til að nýta sér kerfislega veikleika lýðræðisríkja, stofnana og hópa samfélagsins með það að markmiði að valda óæskilegum áhrifum og/eða skaða, svo sem með dreifingu falsfrétta, netárása, íhlutun í lýðræðislegt ferli, fjárfestingum í mikilvægum innviðum þar sem annarlegir hvatar búa að baki og tilraunum til að grafa markvisst undan stjórnvöldum og stofnunum. Í umræðu um fjölþáttaógnir eru oft nefndar leiðir sem farnar eru til þess að valda skaða án þess að beita hefðbundnum hernaði. Árásir geta verið fjölbreyttar og hægt er að beita þeim í skjóli leyndar og afdráttarlausar neitunar

Almenningur er ekki undanskilinn hættunni af fjölþáttaógnum sem kann að vera beitt af óvinveittum ríkjum eða glæpahópum. Við endurskoðun þjóðaröryggisstefnu er því mikilvægt að áherslunni á fjölþáttaógnir og netöryggi sé gert hátt undir höfði.

tilkomu reiknirita eða algóritma má ná til einstaklinga og hópa og beina að þeim upplýsingum án þeirra vitundar sem áhrif hafa á skoðanir þeirra og hegðun. Þrátt fyrir ofangreindar staðreyndir er mikilvægt, virðulegi forseti, að við séum minnug þess að tæknin hefur aukið velmegun okkar og lífsgæði og langstærstur hluti hennar nýtist í friðsömum og hagfelldum tilgangi. Við þurfum að vera á varðbergi og vera skrefi á undan þróuninni sé þess einhver kostur. Besta leiðin að mínu mati og margra annarra er að skýr stefna stjórnvalda liggi fyrir með þátttöku alls samfélagsins, m.a. með því að leggja áherslu á lýðræðisleg gildi, upplýsingalæsi og árvekni í skólum og í samfélaginu. Annar veigamikill þáttur í árangri getur falist í því að berjast gegn upplýsingafölsun og þá með sannreyndum og áreiðanlegum opinberum upplýsingum sem öllum eru aðgengilegar. Alþjóðasamstarf er einnig gríðarlega mikilvægt til að tryggja og fyrirbyggja slíkar árásir. Atlantshafsbandalagið hefur lagt áherslu á umrædda þætti sérstaklega og tekur Ísland virkan þátt í þeim. Ísland er efst á lista yfir netnotkun en þegar kemur að netöryggi þurfum við að gera mun betur. Við höfum til þess góð verkfæri. Við erum í hópi þeirra þjóða þar sem læsi er almennt, menntunarstig hátt og fáar hraðahindranir til staðar til aukinnar og markvissrar fræðslu. Á málþingi þjóðaröryggisráðs um fjölþáttaógnir kom fram að um 70% netsvika og fjölþáttaherferða virka vegna veikleika hjá einstökum notendum. Því er mikilvægt að auka árvekni og þekkingu okkar á hættum sem stafa af fölskum upplýsingum og tryggja örugga netumgengni. Í apríl hélt utanríkisráðuneytið ráðstefnu um áhrif breytts öryggisumhverfis í Evrópu, netöryggi og varnir. Dr. Josef Schroefl, sérfræðingur hjá evrópska öndvegissetrinu um fjölþáttaógnir í Helsinki, hélt erindi á ráðstefnunni og var haft eftir honum í fjölmiðlum að upplýsingastríð Rússa gegn frjálslyndum og lýðræðislegum löndum hefði aukist mikið. Tók hann fram að Ísland væri ekki beint skotmark

Eins og áður sagði eru netárásir aðeins hluti af vopnabúri fjölþáttaógna en sannarlega sá þáttur sem almenningur finnur hvað mest fyrir í sínu daglega lífi. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra, í ljósi aukinnar hættu sem samfélaginu kann að stafa af fjölþáttaógnum ásamt hröðum tæknibreytingum sem kunna að auðvelda framkvæmd þeirra, hvort stjórnvöld, atvinnulíf og samfélag séu nógu vel í stakk búin til að mæta þessum áskorunum og hins vegar hver sé framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar varðandi fjölþáttaógnir og netöryggismál hér á landi.

þannig að allar varnir haldi. Einmitt þess vegna hafa þessi mál verið í forgangi hjá þjóðaröryggisráði á undanförnum árum, netöryggismálin þar einna efst á baugi, enda er samfélagið allt orðið gríðarlega háð tæknilegum innviðum, fjarskiptainnviðum, í öllum sínum störfum og í daglegu lífi. Við höfum séð netárásum beitt sem hluta af fjölþáttaaðgerðum, t.d. með árásum á mikilvæga innviði og/eða samfélagslega mikilvæga þjónustu og opinberar stofnanir með það að markmiði að vega að áfallaþoli samfélaga. Ég vil segja það hér að áfallaþol samfélagsins er það markmið sem við eigum að vera að vinna með, hvernig við getum aukið áfallaþolið. En um leið held ég að það sé ágætt að velta upp hugtaki sem við höfum verið að ræða á vettvangi þjóðaröryggisráðs sem er hugtakið stafrænt sjálfstæði, hvernig við tryggjum í fullvalda ríki að við séum í raun og sann sjálfstæð í hinum stafræna heimi. Það er algjört lykilatriði til að takast á við fjölþáttaógnir.

samfélagslegri samheldni, mannréttindum, samskiptum ríkja á alþjóðavettvangi og það geta verið opinberir aðilar og það geta verið einkaaðilar sem beita slíkum tækjum. Hraði nýrrar tækni gerir það að verkum að áhrifin geta orðið mjög öflug og skyndileg. Ég vil segja við fyrri spurningu hv. þingmanns, sem snýst um það hvort við séum nægjanlega vel í stakk búin til að takast á við þetta, að ég held að enn sé töluvert verk óunnið svo að við segjum það bara heiðarlega. En ég vil líka segja að á undanförnum árum hefur gríðarlega mikið breyst á Íslandi til batnaðar í því að efla áfallaþol samfélagsins og gera okkur betur í stakk búin til að takast á við þessar ógnir. Ég vil nefna átak sem ráðist var í til uppbyggingar innviða í kjölfar ofsaveðurs sem gekk yfir landið í desember 2019. Þar var sett af stað mikil vinna til að greina áfallaþol samfélagsins, orkuinnviða, fjarskiptainnviða, samgönguinnviða og lagðar fram gríðarlega víðtækar tillögur, 540 aðgerðir á sviði orkumála, fjarskipta, samgangna, almannavarna og samhæfingar. Það er verið að vinna að þessum aðgerðum og sú vinna er á áætlun. Ég vil nefna átak á vegum ríkislögreglustjóra í samræmi við stefnu okkar í almannavarna- og öryggismálum sem snýr að heildarskoðun áfallaþols í íslensku samfélagi. Þar samræmir almannavarnasvið ríkislögreglustjóra og leiðir vinnu við að kanna áfallaþol mikilvægra innviða og íslensks samfélags. Markmiðið er að innan tveggja ára hafi öll ráðuneyti

Þar er verið að fjalla um svo margháttaða þætti, til að mynda bara þætti eins og menntun, bæði hina tæknilegu menntun í netöryggismálum en ekki síður hina almennu menntun okkar allra til að takast á við upplýsingaóreiðu, falsfréttir og annað slíkt. En það er líka verið að greina valdheimildir stjórnvalda vegna alvarlegra netárása, ekki síst í þeim aðstæðum þegar netárás getur leitt til almannavarnaástands og þar er líka verið að horfa á heimildir netöryggissveitar Fjarskiptastofu sem og valdheimildir lögreglu og nauðsynlegt samspil þeirra. Hvað varðar heildarmyndina sem hv. þingmaður nefndi — þetta er stuttur tími sem hér er undir — þá vil ég vekja athygli á því að við höfum verið að fjalla um þjóðaröryggisstefnuna og endurskoðun hennar og von er á þingsályktunartillögu til umfjöllunar hér sem hefur verið til umræðu í þjóðaröryggisráði og við höfum átt einn fund í hv. utanríkismálanefnd um þá endurskoðun.

Herra forseti. Einn af áherslupunktum þjóðaröryggisstefnu Íslands er að stuðla að auknu netöryggi með áframhaldandi uppbyggingu á eigin getu og í samstarfi við önnur ríki. Við Íslendingar þurfum nauðsynlega að efla samstarf við háskóla í nágrannaríkjunum sem mennta sérfræðinga á þessu sviði og gera háskólum okkar kleift að mennta sérfræðinga til að kenna, ráðleggja og sinna samstarfi fyrir okkar hönd við önnur lönd um netöryggi. Við búum að samstarfi við NATO í þessum efnum, við Evrópusambandið og samstarfi við Norðurlöndin, en til að taka þátt í frekari samstarfi en nú er, sem nauðsynlegt er fyrir okkur, hefur skort sérmenntað fólk. Netvæðing hefur hrundið af stað samfélagsbreytingum og gjörbreytt þörfum og aðstæðum einstaklinga og samfélagsins alls; fyrirtækja, stofnana, vinnumarkaðar, menntakerfis og félagasamtaka. Stafræn tækniþróun hefur áhrif á hagvöxt og sjálfbærni, velferð og jöfnuð, öryggi og lýðræði. Netárásir geta lamað heilu samfélögin og afleiðingarnar geta verið bæði beinar og óbeinar í gegnum falsfréttir. Almenningur veit að netnotkun fylgja hættur en ekki hvar þær leynast helst og hvað er til ráða. Vitundarvakning um það þarf að eiga sér stað. Netárásir eru hernaður á friðartímum og vegið er úr launsátri. Árásirnar geta verið hvaðan sem er í heiminum. Netið er alþjóðlegt og því skiptir alþjóðlegt samstarf miklu máli fyrir netöryggi. Þar þurfum við Íslendingar að vera virkari, við þurfum að vera virkari þátttakendur, eins og áður sagði. Til öryggis verðum við að gera okkur ljóst hvað gæti gerst ef sæstrengirnir, sem halda okkur nettengdum, skemmast allir í einu. Það er ekki líklegt að það gerist en við þurfum að vera undir það búin.

Þessi hernaður, fjölþáttahernaður og fjölþáttaógnir, hefur verið til frá fyrstu tíð en internetið hefur gjörbreytt aðstæðum og gert fleirum mögulegt að stunda slíkan hernað og valda ógn á fjölbreyttan máta, m.a. með dreifingu falsfrétta.

vegna þess að þó að talað hafi verið í þessum sal um mikilvægi netöryggis árum saman þá endurspeglast það ekki í forgangsröðun í stefnumótun eða í fjármögnun á sama tíma. Sem betur fer horfir eitthvað til betri vegar. Við sjáum t.d. núna jákvæð skref stigin með því að sett hefur verið stefna um netöryggi og var aðgerðaáætlun byggð á henni kynnt núna í byrjun mánaðar.

við verðum líka að ræða stöðu öryggis- og varnarmála á víðum grunni, enda tengist þetta allt öryggi. Við erum að sjá það að öryggi annarra þjóða, ekki síst vinaþjóða okkar, tryggir okkar eigið öryggi. Eldflaugin sem sprakk í gær frá Úkraínu og fór yfir til Póllands nálægt landamærunum var gagngert til þess að Úkraína gæti varið land sitt og borgara gagnvart harðvítugum og grimmdarlegum árásum Rússa. Líkt og Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, sagði fyrr í dag þá er ábyrgðin Rússa, þetta er þeim að kenna. En hvað segir það okkur? Þetta segir okkur það að í svona viðkvæmum málum, viðkvæmri aðstöðu, þurfa bandalagsþjóðir að standa saman, taka yfirvegaða afstöðu og grípa til aðgerða samkvæmt því

Herra forseti. Ég vil þakka málshefjanda fyrir þessa mikilvægu umræðu. Umræðan snýst í raun um tvö eðlisólík mál þótt skyld séu, annars vegar um tæknilegt öryggi innviða og hins vegar um upplýsingar og upplýsingastreymi.

er mjög mikilvægt að við vinnum með bandalagsþjóðum okkar og nýtum þá tækni sem þar er til staðar og farin er af stað heilmikil vinna, m.a. innan NATO, við að taka á þessari hættu. En við þurfum líka að efla okkar eigin getu hér innan lands með auknum stuðningi við öryggisyfirvöld hvað þetta varðar. Svo er það hitt, tilraunir og hugmyndir um tilraunir til að stýra umræðu. Þar getum við lent mjög fljótt á hættulegri braut því að falsfréttir koma víða að. Falsfréttir koma stundum frá stjórnvöldum og þá má ekki koma í veg fyrir möguleika á að benda á gallana við slíkar falsfréttir. höfum orðið vör við nokkur dæmi, allmörg, á undanförnum árum um að eitthvað sem taldist falsfrétt og var jafnvel lokað á í umræðu á netinu hafi svo bara reynst annaðhvort rétt eða heilmikið til í Það var hálfískyggilegt að sjá viðbrögðin við því þegar bifreiða- og geimfaraframleiðandinn Elon Musk keypti samskiptamiðilinn Twitter og lýsti því yfir að hann vildi efla málfrelsi þar, að allmargt fólk, málsmetandi fólk að því er talið var, lýst yfir hreinum efasemdum um gildi málfrelsis. Það má ekki verða þróunin. Við þurfum að hafa trú á almenningi, treysta almenningi, auðvitað efla og kenna gagnrýna hugsun (Forseti

Hæstv. forseti. Ég vil byrja á að þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu. Ég vil nýta tíma minn hér til að vekja athygli á þróun gervigreindar og áhrifum hennar á öryggi fólks. Marga kosti og aukin lífsgæði má finna með tilkomu og framþróun gervigreindar en eins og með allt annað þarf að stíga varlega til jarðar og nýta hana rétt. Með frekari tækni og netnotkun fólks safnast saman upplýsingar um hegðun þeirra og persónulegt líf. Langflestir hafa veitt einkaaðilum leyfi til gagnaöflunar án þess að átta sig á þýðingu þess. Með símum, tölvum og tölvuúrum er reiknað út hversu mikið við hreyfum okkur, samgöngunotkun okkar, við hverja við tölum, hvernig við eyðum tíma okkar mest og hvar og hver áhugamál okkar eru. Þetta er ekki tæmandi listi. Þessar upplýsingar eru mataðar í gervigreind sem er jafnvel líklegri til að spá fyrir um hegðun okkar en við sjálf. Þessar upplýsingar ganga síðan kaupum og sölum hjá einkaaðilum og eru nýttar almennt til markaðssetningar. Hæstv. forseti. Þetta er spurning um traust og þetta er spurning um upplýsingagjöf og samtal um öryggi fólks, fyrirtækja og stjórnvalda í hinum stafræna heimi. Það þarf lítið til til að sníða sér upplýsingar á þann hátt að hægt sé að nýta þær í annarlegum tilgangi. Dreifing falsfrétta og nýting myndefnis til hótana er orðið algengt vandamál og í dag þarf engan sérfræðing lengur til að búa til myndefni þar sem hægt er að láta fólk líta út fyrir að segja hluti sem það hefur aldrei sagt. Einnig er svindlstarfsemi í stöðugri þróun eins og við sjáum oft í fréttum. Þessi tækni mun að sjálfsögðu halda áfram að þróast. Það er áhyggjuefni, bæði gagnvart öryggi þjóða og öryggi einstaklinga.

Alþjóðavæðing, stöðugt netsamband og gervigreind í stafrænum heimi hafa veitt okkur lífsgæði og tækifæri sem engan hefði dreymt um fyrir tveimur áratugum. Þessum breytingum hafa einnig fylgt áskoranir sem nauðsynlegt er að bregðast við og varða þjóðaröryggi. Líkt og Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá almannavörnum, benti á í umfjöllun Kveiks nýlega eru fjölþáttaógnir raunverulegt verkefni almannavarna. Fjölþáttaógnir eru ný tegund stríðsreksturs, raunveruleg ógn við öryggi Íslands sem getur valdið gríðarmiklum skaða. Hvort sem um er að ræða netárásir á kerfislega mikilvæga innviði, svo sem fjarskipta- og orkukerfi, markvissar árásir á lýðræðislega ferla og stofnanir samfélagsins eða árásir á vefi þeirra fyrirtækja sem dreifa upplýsingum sem ekki eru stríðsherrum þóknanlegar er ljóst að þær myndu veikja þjóðfélagið verulega og jafnvel lama starfsemi fyrirtækja og stofnana. Við höfum ýmsar leiðir til að takast á við þessar nýju ógnir. Mikilvægast er að nýta tæknina sem við höfum sannarlega aðgang að, þá sérstaklega gervigreind og máltækni til að greina ógnir og bregðast við þeim áður en þær valda umtalsverðum skaða. Gervigreind er kjarninn í greiningu gagna og því besta leiðin til að greina ógnir og vernda kerfislega mikilvæga innviði. Það er ljóst að geta okkar til að nýta gervigreind í þágu þjóðaröryggis byggir á getu gervigreindar til að lesa og greina tungumálið íslensku. Máltækni á íslensku er því einn lykillinn að þjóðaröryggi í dag. Annars getum við ekki nýtt gervigreind gegn nýjum áskorunum. Virðulegi forseti. Það þarf að horfa til stafræns sjálfstæðis Íslands í samhengi fjölþáttaógna

Frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu, sem fer auðvitað út um víðan völl eins og viðfangsefnið, netöryggi og fjölþáttaógnir.

fræða ungt fólk, börn og kannski bara okkur öll, um það hvernig við getum tekið á móti upplýsingum með gagnrýnum hætti og hvernig við getum lesið á milli línanna þegar verið er að miðla upplýsingum sem eru kannski ekki alveg í samræmi við bestu þekkingu og vitneskju. Nú er það svo að ég og hv. þm. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson erum eiginlega ekki sammála um neitt en við erum þó sammála um það að heiminum stafar ógn af

innan lands, og stjórnvöld þurfa að fara þar fremst í flokki, í að reyna að greina falsfréttir, að vera læs á fréttir almennt, að greina hvenær meðvitað er verið að dreifa röngum fréttum, að vera líka meðvituð um að það þarf ekki að vera falsfrétt þó að ekki séu allir sammála. Skoðanaskipti eru ekki falsfréttir heldur getur fólk einfaldlega verið að skiptast á upplýsingum sem sem ber ekki saman. Það þarf ekki að vera falsfrétt. En við þurfum einhvern veginn að efla samfélagið í þessu og efla þá unga fólkið okkar fyrst og fremst, en ekki síður bara okkur miðaldra fólkið og eldra fólk, í að

Mannauður og menntun er gríðarlega mikilvæg þegar kemur að fjölþáttaógnum og netöryggi. En ég er hins vegar ekki að sjá það að í grunnskólum og skólum landsins sé verið að taka á þessu máli með nægilega öflugum hætti.

Mig langar einnig að minnast á stofnun sem er mjög mikilvæg og það er ENISA. Hvað er ENISA? Það er stofnun Evrópusambandsins um netöryggi, European Agency for Cyber Security. Ísland þarf að taka virkan þátt í þeirri stofnun og þar er gríðarlega mikil þekking. Ég get talað fyrir eigin hönd því þegar ég var að vinna í þessum málum varðandi tilskipun Evrópusambandsins um netöryggi og öryggi upplýsingakerfa þá var mjög mikið horft á

í mars jukust netárásir á íslenskar stofnanir og fyrirtæki til muna og fyrirtæki eins og CCP og önnur sem eru starfandi á landinu þekkja mætavel hversu mikið er ráðist á Ísland. Við erum ekki

ræða þær fjölþáttaógnir sem beinast gegn einhverjum mestu grundvallarinnviðum sem við eigum, innviðum lýðræðisins. Þá erum við að tala um upplýsingaóreiðu, falsfréttir, jafnvel beina íhlutun í kosningar í frjálsum lýðræðisríkjum. Þetta eru þær ógnir sem er kannski flóknast að taka á vegna þess að þegar við sem löggjafi þurfum að finna leiðir til að takast á við þessar ógnir þá þurfum við að vega saman ólíka hagsmuni og gæta þess að lækningin verði ekki verri en sjúkdómurinn. Mig langar að nefna tvö dæmi svo ég skýri betur hvað ég á við. Árið 2005 kom t.d. inn í fjarskiptalög ákvæði um svokallaða gagnageymd vegna þess að lögreglan vildi geta rakið notkun fólks á fjarskiptatækjum. Síðan hefur náttúrlega aðgengi að fjarskiptatækjum gjörbreyst, við erum öll komin með GPS-tæki í vasann og hægt að byggja upp mjög ítarlegan prófíl af okkur á grundvelli notkunarupplýsinga. En enn er það svo að þessi heimild er mjög víðtæk. Öllum upplýsingum um alla fjarskiptanotkun allra Íslendinga er haldið til haga í hálft ár á meðan önnur ríki hafa stigið skref til baka og sniðið þessa heimild að þörfinni þannig að tilteknar tegundir fjarskipta eru svona, aðra svona. Það eru kannski skoðaðir ákveðnir hópar frekar en að það sé bara altæk heimild.

Ég skil alveg tilefnið, fyrirtæki sem stunda netglæpi eru augljós aðili til að taka á, en við megum ekki ganga svo langt að við þrengjum (Forseti hringir.) fjarskipta- og fjölmiðlafrelsi með því, sem er nokkuð ríkt á Íslandi,

sem lands, sem þjóðar, út frá þeirri vaxandi hættu sem steðjar að okkur og öðrum ríkjum og samfélagum vegna stríðsins. Við erum herlaust, blessunarlega, smáríki á Norður-Atlantshafi, en þess þá heldur er sérstaklega mikilvægt að styrkja varnir og viðbúnaðargetu, netöryggi og vera viðbúin gagnvart öllum þessum fjölþáttaógnum eftir því sem aðstæður krefjast og loka ekki augunum fyrir því. Það skapast nú sífellt ríkari þörf á frekari samstillingu og samtali við bandalagsríki okkar í Evrópu og við Bandaríkjastjórn. Til dæmis þarf að vera alveg á kristaltæru — og við í Viðreisn erum eini flokkurinn sem hefur lagt fram tillögu síðan stríðið hófst 24. febrúar, um það hvernig við eigum að endurmeta þörf okkar fyrir varnir og öryggi. Þess vegna þarf m.a. að meta það, hefur ekki mátt ræða það innan ríkisstjórnar, hvort það eigi með einhverjum hætti að bæta við varnarsamning okkar við Bandaríkin þannig að hann taki með ótvíræðum hætti til netöryggismála, fjölþáttaógna, mikilvægi órofinna samgangna, flutninga og sæstrengja. Gleymum ekki því að það voru rússnesk herskip

með bundið fyrir augun þegar kemur að þessu. Heimurinn er að breytast, ógnirnar eru margvíslegar og við verðum að taka á móti þeim með samstilltu átaki og með samstöðu. Það gerum við helst með því að þetta þing hér komi saman og endurmeti stöðu Íslands þegar kemur að vörnum,

Frú forseti. Þegar ég var að byrja að vinna sem fréttamaður í upphafi þessarar aldar

hafðu það í huga í störfum þínum og þegar þú fylgist með sjónvarpi. Hann átti þá við að það væri einfaldlega eðli miðilsins. Hann kallaði á a.m.k. einföldun hluta og oft og tíðum að þeir birtust ekki alveg í samræmi við raunveruleikann. Og nú erum við komin með internetið sem, eins og nefnt hefur verið hér í umræðunni, býður upp á sífellt tæknilegri möguleika á að falsa upplýsingar. En svarið við þessu hlýtur að vera, eins og nokkrir hv. þingmenn hafa nefnt, að við þá fræðum fólk um hvernig það meti upplýsingar, temji sér gagnrýna hugsun fremur en að ætla ríkinu það eða samfélagsmiðlum að dæma um það hvaða skoðanir eru réttar og hverjar ekki. Það eru hættulegar brautir og og brautir sem við erum komin of langt inn á að mínu mati. Við heyrum til að mynda fréttir af því úr erlendum háskólum að þar sé ekki lengur lögð áhersla á gagnrýna hugsun heldur þvert á móti að hlífa nemendum við skoðunum sem kynnu að vera ögrandi, hlífa þeim við óþægilegum upplýsingum. Þetta er ískyggileg þróun þegar bæði aukast tilburðir til að stýra umræðunni,

Frú forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir umræðuna og öllum sem hafa tekið til máls hér í dag. Vissulega er þetta mjög stór málaflokkur og ég átta mig á því, einmitt þess vegna að taka þessa umræðu hér í þingsal og vonandi mun hún halda áfram. Það hefur verið margt rætt í umræðunni og það sem mér er efst í huga er auðvitað hvernig við erum að reyna að taka á þessum stóra málaflokki. Það er alveg rétt að okkur gengur betur og betur, en það er ljóst í mínum huga að við þurfum heildarnálgun enda kemur verkefnið ekki til með að hverfa heldur verður aðeins flóknara viðureignar. Við þurfum að beita gagnrýnni hugsun og þá sér í lagi gagnvart svokölluðum djúpfölsunum, sem hér var komið inn á í dag,

Sem betur fer eru líka fyrirtæki sem eru að vinna að forritum til greiningar sem nýtast gegn fjölþáttaógnum og til að tryggja öryggi okkar á netinu og eigum við eitt slíkt mjög öflugt fyrirtæki hér á Íslandi sem heitir Syndis. Greining á fjölþáttaherferðum hefur leitt í ljós að ekki einvörðungu byggja þær á upplýsingafölsunum heldur geta þær einnig falið í sér leiðir til að hafa spillandi, ögrandi áhrif á samskipti fólks.

hvort það komi til greina að auka enn frekar fjármagn til málaflokksins af hálfu stjórnvalda í ljósi þeirrar stöðu sem blasir við okkur og hversu viðamikið verkefnið er.

fjárframlög þá hafa þau verið aukin markvisst á undanförnum árum. Það er gert ráð fyrir aukningu til þessa málaflokks í fjármálaáætlun sem nemur 2,2 milljörðum á tímabili fjármálaáætlunar. Ef við horfum bara einangrað síðan á fjarskiptaöryggismálin er verið að gera ráð fyrir því í fjárlagafrumvarpi að

við erum líka búin að vera að vinna mjög markvisst að innviðunum sem er næsti punktur sem ég vil koma að. Ég vil minna á þriðja fjarskiptastrenginn sem við hófum undirbúning að 2019, hann tífaldar hér fjarskiptaöryggi og er alveg gríðarlega mikilvægt innviðamál til að tryggja öryggi en líka fjölga tækifærum á Íslandi.

2021 og erum líka að auka framlögin þar, þannig að við erum að styrkja okkur alþjóðlega. Að lokum um það sem hv. þm. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nefndi. Þetta er tvennt, ég er alveg sammála því. Annars vegar erum við að tala um það sem við getum kallað vélbúnaðinn og hins vegar hugbúnaðinn, þ.e. hina hina áþreifanlegu innviði en síðan hina ósnertanlegu innviði samfélags. Þá getum við einmitt verið að ræða lýðræði og upplýsingaóreiðu. Ég vil bara ljúka þessu með því að rifja það upp að sem menntamálaráðherra beitti ég mér fyrir því að gagnrýnin hugsun

stutta úttekt úr þessari skýrslu sem unnin var á vegum stjórnvalda en var unnin af sjálfstæðri úttektarnefnd sem skipuð var Ásthildi Elvu Bernharðsdóttur, dósent við Háskólann á Bifröst, sem leiddi nefndina, Guðnýju Björk Eydal, prófessor við Háskóla Íslands, og Trausta Fannari Valssyni, dósent við Háskóla Íslands. Í júní 2021 lagði ég fram tillögu í ríkisstjórn um mikilvægi þess að framkvæma úttekt á því hvernig til hefði tekist í baráttunni við heimsfaraldur kórónuveiru. Mér fannst mikilvægt að hefja þessa vinnu strax þó að faraldrinum væri ekki lokið til að fá sem besta mynd í rauntíma af atburðarásinni. Á þeim tíma var raunar enn óljóst hvernig þessi faraldur myndi þróast og því ljóst að öll þekking sem varð til jafnharðan og mat á reynslu myndi gagnast stjórnvöldum bæði til skemmri tíma en ekki síður til lengri tíma. Ég þarf ekki að rifja upp hér þau gríðarlegu samfélagslegu áhrif sem þessi faraldur hafði. Ég held að hann sé okkur öllum enn í fersku minni. Ég taldi mjög mikilvægt að það yrði leitast við að fá fræðilegt að fá fræðilegt mat á viðbrögðum stjórnvalda. Það snýst auðvitað ekki bara um ríkisstjórnina heldur líka um sveitarfélögin í landinu, snýst um Alþingi og snýst um ólíkar stofnanir samfélagsins.

nefndi hér, var háttað, hvernig ákvarðanatöku var háttað, hvernig upplýsingum var miðlað, hvernig reynslan var nýtt, enn fremur hvaða lærdóm mætti draga af viðbrögðum stjórnvalda sem gæti nýst til stefnumótunar vegna annarra áfalla og eins var sérstaklega óskað eftir því að nefndin fjallaði um helstu samfélagslegu áhrif faraldursins. Í erindisbréfinu voru tilgreind nokkur lykilatriði, þ.e. hvernig stefnan var mótuð, hvaða hæfni var til staðar, hvernig samvinna milli ráðuneyta og stofnana gekk, hvernig upplýsingamiðlun var háttað. Þetta er ekki Þetta er ekki nefnd sem er sett á fót með lögum og það er mikilvægt að halda því til haga, og af þeirri ástæðu var það ekki hlutverk hennar að rannsaka og taka afstöðu til einstakra aðgerða, samninga eða ákvarðana. Til þess þyrfti annan og skýrari lagagrundvöll. En ég er hins vegar þeirrar skoðunar að þessi skýrsla sé alveg gríðarlega gott gagn til lærdóms og undirbúnings fyrir framtíðina. Við greiningu sína byggði nefndin á sérstakri aðferðafræði sem viðurkennt er að nýta við að greina áfallastjórnun og þau útskýra þá

Þau taka það mjög skýrt fram í formálanum að það ber að líta á úttektina sem þátt í undirbúningi fyrir næstu áföll og draga lærdóm.

Bent er á að traust hafi verið mikið á yfirvöldum fyrir það að grípa til viðeigandi aðgerða. Sérstaklega er rætt um traust á þríeykinu, almannavarnakerfið í samvinnu við íslenskt heilbrigðiskerfi, þanið til hins ýtrasta en stóðst prófið með miklum ágætum. Hvar sem borið er niður í greiningu blasir við mikið og óeigingjarnt vinnuframlag, einbeiting og samstaða. Ég get tekið undir það sem aðili sem auðvitað var í þessari vinnu allri. Mér finnst það fólk sem stendur vaktina daglega innan okkar viðbragðskerfis, ef svo má að orði komast, og þar er ég sérstaklega að vitna í almannavarnir og heilbrigðiskerfi en við getum líka tekið það breiðar og rætt um skólana okkar, félagslega þætti, sambýli, hjúkrunarheimili, öldrunarstofnanir — það var gríðarlega mikið og óeigingjarnt vinnuframlag á öllum þessum stöðum fyrir utan, eins og kemur fram í þessari skýrslu, hvað forsvarsmenn fyrirtækja og stofnana voru reiðubúnir nánast vikulega að endurskipuleggja starfsemi sína til að geta tekist á við sóttvarnaaðstæður. Í stuttu máli sagt vil ég nefna að þegar skoðaðar eru dánartölur þá kemur Ísland vel út. Hins vegar sjáum við það líka að vegna sóttvarnaaðgerða þá fækkaði í raun og veru dauðsföllum líka af öðrum orsökum af því að samgangur manna á milli var minni en ella. Um leið sjáum við það núna, af því að þessi veira er ekki farin, hún er hér enn í samfélaginu og það er sama þróun og við sjáum annars staðar á Norðurlöndum, að

fagþekking og fagleg geta íslensks heilbrigðisstarfsfólks mikil og það hafi lagt fram sitt óeigingjarna framlag sem og aðrir framlínustarfsmenn í grunnþjónustu. Það er fjallað sérstaklega um faglega getu og framlag Íslenskrar erfðagreiningar sem hjálpaði íslenskum sóttvarnayfirvöldum að leggja vísindalegan grundvöll að mati á útbreiðslu og eðli smita og sóttvarnatakmörkunum.

sem voru að störfum. Ég get kannski ekki sagt að það sé skemmtilestur að fara yfir þetta en í raun og veru merkilegt að lesa þetta yfirlit því þetta er alveg ótrúlegur fjöldi ákvarðana, minnisblaða og fólks sem var að vinna í þessu. Á því tímabili sem greining nefndarinnar tekur til hélt ríkisstjórnin samtals 190 fundi og var faraldurinn viðfangsefni á flestum þessara funda. Þau mál voru einnig til umræðu á tveimur þriðju allra funda í ráðherranefnd um ríkisfjármál og ráðherranefnd um samræmingu mála, en 200 fundir voru í þessum tveimur ráðherranefndum á því tímabili sem nefndin skoðaði. Síðan er fjallað um þau mál sem ráðherrar lögðu fyrir Alþingi og fjallaði um afgreiðslu þeirra eftir atvikum. Nefndin bendir á að samhæfing á landsvísu hafi verið virk og upplýsingafundir og miðlun upplýsinga hafi verið árangursrík. Þríeykið fær mikið hrós, sem þau eiga skilið, fyrir miðlun upplýsinga og meðal þess sem lagði grunn að góðum árangri að mati nefndarinnar var samstarf almannavarna og sóttvarnakerfisins og að sóttvarnalæknir hefði unnið áætlanir og undirbúið viðbrögð með almannavarnakerfinu.

þó að bent sé á það í skýrslunni að fyrirliggjandi áætlanir hafi ekki tekið nægilegt mið af mikilvægri félagslegri opinberri grunnþjónustu. Meginþýðing þessa undirbúnings var sú að helstu viðbragðsaðilar voru viðbúnir, þekktu þau úrræði sem hægt var að grípa til og samskiptaleiðir voru opnar. Nefndin telur að árangurinn sýni að undirbúningurinn skipti öllu og það sé mjög mikilvægt að nota reynsluna núna til þess að fara yfir allar þessar viðbragðsáætlanir. Síðan er fjallað sérstaklega um mannauðinn sem hafi verið lykilatriði. Nefndin telur ekki tímabært að draga endanlegar ályktanir um samfélagsleg áhrif en greiningin bendi til eftirfarandi: Almennar mótvægisaðgerðir stjórnvalda um efnahagsleg úrræði og aðgerðir eins og að halda skólum opnum og frístundastarfi í gangi og leyfa útiveru þrátt fyrir ríkjandi samkomubann hafi haft mjög mildandi áhrif hérlendis. Stjórnvöld hafi brugðist við með skýrum hætti þegar sett voru félagsleg viðbragðsteymi og með því hafi verið betur náð utan um viðfangsefni sem varða ýmis félagsleg viðfangsefni. Það virðist vera sem svo að stjórnvöld hafi verið virk í að leggja mat á og bregðast við mögulegum neikvæðum afleiðingum faraldursins fyrir viðkvæma hópa. En hins vegar er minnt á langtímaáhrif, t.d. hvað varðar sorg þeirra sem misstu aðstandendur eða nána ættingja í þessum faraldri við mjög sérstakar aðstæður þar sem ekki var hægt að að vera við dánarbeð og útfarir voru með mjög sérstökum hætti. Það er auðvitað eitthvað sem ég held að reyni gríðarlega á og gefi fólki ekki þetta svigrúm til þess að lifa sorgina. Það reyndi gríðarlega mikið á velferðarþjónustu sveitarfélaga og nefndin tók sérstaklega fyrir stjórnsýsluaðgerðir Reykjavíkurborgar, samhæfingu innan Reykjavíkurborgar og samskipti við önnur stjórnvöld. Hún sýnir glögglega mikilvægi þess að gert sé ráð fyrir þjónustu sveitarfélaga í löggjöf um almannavarnir og hún sé hluti hún sé hluti af öllum viðbragðsáætlunum. Hér er um afar mikilvæga ábendingu að ræða, hvernig við getum betur horft til allra þeirra ólíku aðila sem sinna velferðarþjónustu, sérstaklega á sveitarstjórnarstiginu, og viðbragða þeirra á neyðartímum. Það er enn fremur bent á að skynsamlegt væri að rannsaka áfallastjórnun í ólíkum sveitarfélögum — hér er eingöngu fjallað um Reykjavíkurborg — til að öðlast gleggri þekkingu á henni.

Nefndin telur enn fremur að huga verði að því að skýra lagaákvæði um stöðu sóttvarnalæknis gagnvart landlækni og heilbrigðisráðherra. Þar sem frumvarp til sóttvarnalaga er hér til umfjöllunar á Alþingi þá vona ég að það sé hægt að nýta þessa vinnu við umfjöllun um lögin.

reglur væru nákvæmlega í gildi innan dyra sem utan dyra við ólíkar aðstæður. Nefndin ræðir hlutverk Alþingis og það er eitthvað sem við getum svo sannarlega velt fyrir okkur og ég vísa aftur til þess að frumvarp til nýrra sóttvarnalaga er til umfjöllunar hér í þinginu. Það er bent á að upplýsingar bárust úr allmörgum áttum til sveitarfélaga og mælt er með því að það verði skoðað að skilgreina betur tengiliði innan sveitarfélaganna við almannavarnakerfið þannig að það séu skýrar upplýsingar og engin óreiða á því hvaðan upplýsingar eru að berast og um hvað. samhæfing velferðarþjónustu og almannavarnaviðbragða sem ég nefndi hér áðan, sem ég tel mjög góða ábendingu. Það þarf að skoða sérstaklega viðbrögð við fjölgun tilkynninga um heimilisofbeldi. Við fórum í það verkefni að ráðast í aukinn stuðning við t.d. Kvennaathvarfið, en við þurfum að meta meta árangur af þeim aðgerðum sem stjórnvöld réðust í. Enn fremur tel ég að það væri skynsamlegt að bera þetta saman, því þetta var eitthvað sem var rætt alls staðar á alþjóðavettvangi, hvort þetta birtist með ólíkum hætti eða hvort þetta væri bara nákvæmlega sama þróun alls staðar.

Ég held að okkur sé öllum ljóst, frú forseti, að það er ekki ósennilegt að við munum þurfa að takast á við annan heimsfaraldur. Eins held ég að síðustu ár sýni að það eru margar ógnir sem geta steðjað að samfélagi okkar sem kalla á sterka innviði, bæði hinar áþreifanlegu og hinar óáþreifanlegu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við nýtum svona skýrslu til þess að velta fyrir okkur og taka til skoðunar hvað við getum gert betur í að efla hvort tveggja. Nefndin setur líka fram gagnlegar ábendingar um frekari rannsóknir sem mætti ráðast í, t.d. hvernig fólk í viðkvæmri stöðu upplifði aðgerðir stjórnvalda. Við getum til að mynda nefnt þau sem ekki hafa íslensku að móðurmáli.

og ræddum þar bæði hina áþreifanlegu og hina óáþreifanlegu innviði, að ég held líka að þessi skýrsla minni okkur á styrkleika umhyggjuhagkerfisins, þ.e. allra þeirra mikilvægu starfa sem eru unnin í samfélaginu, fyrst og fremst af konum, hvort sem er í félagslega kerfinu, menntakerfinu eða heilbrigðiskerfinu, sem við sjáum að standa svo sterkt í gegnum þennan faraldur.

stórar kvennastéttir stóðu vaktina í gegnum þessi ár og skiluðu sínu framlagi til samfélagsins svo ekki verður um villst. Það finnst mér eiga að vera eitthvað sem við getum haft í huga. Eins og hv. þingmenn þekkja þá er verið að vinna á mínum vegum

að hér eru fengnir fræðimenn með mjög ólíkan bakgrunn, öll úr fræðasamfélaginu, með mismunandi sérþekkingu sem fá í raun og veru algjört frelsi til að takast á við viðfangsefnið út frá erindisbréfinu. Ætlunin er að sjálfsögðu, eins og ég fór yfir í minni ræðu, að tryggja að stjórnvöld geti dregið lærdóm af eigin viðbrögðum og fengið hlutlausa úttekt á því hvernig til tókst í þeim viðbrögðum. Það skiptir auðvitað verulegu máli þegar við er að eiga vá eins og heimsfaraldur kórónuveiru að við förum yfir viðbrögðin með gagnrýnum hætti og það var ætlunin með þessu. Ég kýs nú ekki að kalla þetta innanhússplagg því þó að megináherslan sé á stjórnvöld, bæði stofnanir ríkisins, ríkisstjórn, ráðherranefndir, Alþingi og svo sveitarfélög,

sem nýta megi til stefnumótunar vegna annarra áfalla í framtíðinni. En það breytir því ekki að rannsóknarnefnd myndi hafa miklu víðtækari heimildir og væri miklu sjálfstæðari í störfum sínum til að rannsaka þennan heimsfaraldur.

Það er ekkert ólíklegt að við verðum fyrir öðrum faraldri af öðrum toga. Það er mjög mikilvægt að læra af reynslunni því að þetta hefur líka gríðarleg samfélagsleg áhrif, langt út fyrir áfallastjórnun stjórnvalda.

er hér í salnum, að árangurinn sé nokkuð ljós og það þurfi engar sérstakar rannsóknir á þeim. Við sjáum það einfaldlega á stöðunni í hagkerfinu og getum borið hana saman við önnur hagkerfi. Hún er nefnilega ansi góð.

þjóðin fljót að átta sig á að alvara væri á ferðum og að við þyrftum öll að standa saman ef árangur ætti að nást. Við treystum vísindamönnunum best og almannavörnum. Ógnin sem blasti við samfélaginu var heilsufarsleg en ekki síður efnahagsleg og við urðum margs vísari um veikleika samfélagsins. Á nokkrum vikum umturnaðist tilveran og við vissum ekki hvað beið okkar, aðeins það að lífið yrði ekki alveg eins og það var í febrúar 2020. Í heimsfaraldrinum reyndi mikið á kerfin okkar, það reyndi á heilbrigðiskerfið sem aldrei fyrr og það reyndi á velferðarkerfið við að verja almenning fyrir afleiðingum þess að tekjur sumra heimila féllu og sum fyrirtæki fóru illa. Ferðaþjónustan er stærsta atvinnugreinin og við höfum veðjað á hana til framtíðar. Nú hefur hún náð sér að nýju en við verðum samt að muna hversu hættulegt það er að treysta svo mikið á eina atvinnugrein ef hún lendir í vanda. Því verðum við að finna leiðir til að renna fleiri öflugum stoðum undir atvinnulífið og efla þær sem fyrir eru til nýrrar sóknar. Það skiptir máli hverjir halda um stjórnartaumana því að það skiptir máli hvernig peningum skattgreiðenda er varið. Ákvarðanir um hvert samfélagið stefnir eftir Covid, hvernig tekið er á áfallinu og hvernig stuðningi er háttað við þá sem þurftu að bera þyngstu byrðarnar eru pólitískar. Öll nágrannaríki okkar unnu að lausnum fyrir fyrirtæki líkt og stjórnvöld hér á landi. Unnið var gegn atvinnuleysi með framkvæmdum og störfum á vegum ríkis og sveitarfélaga. Fyrirtækjum voru boðin lán á góðum kjörum, styrkir lagðir til þeirra sem var gert að loka vegna Covid-19 og frestun var á ýmsum greiðslum, meira að segja fengu fyrirtæki styrki til að borga laun í uppsagnarfresti. Ekkert annað land hjálpaði fyrirtækjum að segja upp fólki, enda ótrúleg framkvæmd þegar nær hefði verið að leggja aukna áherslu á að halda starfsmönnum í ráðningarsambandi á meðan erfiðleikarnir gengu yfir. Það var nauðsynlegt að koma fyrirtækjum í vanda til aðstoðar. Það var ríkisstjórnin líka tilbúin til að gera en hún gerði ekki nóg fyrir fólkið sem missti vinnuna eða samfélögin sem glímdu við mesta atvinnuleysið. Athygli vekur að félagslegar mótvægisaðgerðir stjórnvalda beindust ekki sérstaklega að einstæðum foreldrum. Í skýrslunni segir að engar sértækar aðgerðir hafi beinst að þeim hópi þó að almennar aðgerðir fyrir fjölskyldur, svo sem hækkun barnabóta, hafi nýst Einstæðir foreldrar eru í viðkvæmri stöðu þar sem þeir eru oft einir á hinni svokölluðu þriðju vakt og þurfa einir að sinna umönnun barns eða barna, heimilisstörfum og launaðri vinnu. Lítið má út af bera hjá einstæðum foreldrum enda eru þeir oftar undir fátæktarmörkum en foreldrar í sambúð. Bent er á í skýrslunni að rétt sé að kanna í kjölfar faraldursins afdrif foreldra ungra barna, bæði lögheimilis- og umgengnisforeldra sem ekki deila heimili, með tilliti til efnahags- og sálfélagslegra áhrifa. Frú forseti. Ég vil nefna Suðurnesin sem dæmi um samfélag sem varð áþreifanlega fyrir barðinu á atvinnuleysi í heimsfaraldri.

Á svæðinu glíma margir við afleiðingar langtímaatvinnuleysis sem eru allt í senn félagslegar, heilsufarslegar og efnahagslegar. Lykilstofnun Suðurnesja, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, er fjársvelt og ekkert er í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar til að mæta vanda stofnunarinnar og þjónustuþörfinni á svæðinu, sem er ekki bara mikil vegna mikillar fjölgunar íbúa heldur einnig vegna fjölbreytileikans sem bæði auðgar samfélögin og kallar á flóknari félags- og skólaþjónustu og túlkaþjónustu, ekki síst við heilsugæslu. Krefjandi og kostnaðarsamt er fyrir skólasamfélagið þar að koma til móts við hvert og eitt barn líkt og lögbundið er. Almennt komu veikleikar fram í heilbrigðiskerfinu í Covid-faraldrinum og viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru ekki til þess fallin að mæta þeim veikleikum með raunhæfum hætti. Þvert á móti er veikleikum viðhaldið með óásættanlegu aðgerðaleysi og að því er virðist skilningsleysi á erfiðum aðstæðum heilbrigðisstarfsfólks og fólksins sem þarf á þjónustu þess að halda.

Ég verð að segja að eftir að hafa lesið niðurstöður skýrslunnar um andlega líðan ungra stúlkna og kvenna setti mig eiginlega hljóða. Niðurstöðurnar eru sláandi og ættu að leiða til stórátaks í geðrækt hjá ungu fólki, auk þess sem beina þarf sjónum sérstaklega að unglingsstúlkum og ungum konum. Niðurstöðurnar eru sérstakt áhyggjuefni í ljósi þess að versnandi andleg líðan ungs fólks virðist ekki eingöngu tengjast heimsfaraldri heldur hefur andleg heilsa ungs fólks farið versnandi með hverju ári allt frá árinu 2007. Forseti. Hvernig metum við gott samfélag? fjármálaráðherra hreykir sér reglulega af þeim stórkostlega árangri sem náðst hefur undir hans stjórn. Staða ríkissjóðs er miklu betri en búist var við og kaupmáttur aldrei meiri, segir í tilkynningu frá fjármálaráðuneytinu frá því í haust. Hvergi er minnst á hvernig nýta eigi betri stöðu til að bæta heilbrigði og líðan fólksins í landinu. Hvergi er minnst á að andleg líðan unga fólksins okkar hefur aldrei mælst verri og að nauðsyn sé á að forgangsraða málefnum þess framar og fjármagna aðgerðir. Í þeim mælingum og rannsóknum sem greint er frá í skýrslunni benda allar niðurstöður í eina átt. Andleg heilsa íslenskra barna, sér í lagi stúlkna, fer hratt versnandi. Samkvæmt rannsókninni fundu 64% stúlkna í tíunda bekk fyrir depurð vikulega eða oftar samanborið við 48% árið 2018.

Niðurstöður varðandi kvíða eru sömuleiðis áhyggjuefni en 77% stúlkna í tíunda bekk finna fyrir kvíða vikulega eða oftar samanborið við 38% drengja. Já, forseti, það er sama hvaða rannsókn er lesin. Allar sýna þær að andleg heilsa íslenskra stúlkna fer hratt versnandi.

Hefur verið sett af stað vinna til að draga úr andlegri vanlíðan ungra stúlkna og kvenna eða þurfa þær kannski bara enn eina ferðina að vera duglegri að hjálpa sér sjálfar?

En hér í okkar stéttlausa landi tækifæranna er allt í stakasta lagi, ekki satt? Hlutfall stúlkna í tíunda bekk sem telja sig hamingjusamar fer úr 40% árið 2018 niður í 28% árið 2022. Fer ekki að koma tími á annað gildismat og annars konar pólitík? Hvað segja þessar niðurstöður um íslenskt samfélag og pólitíska forgangsröðun? Það er eitthvað mikið að þegar einungis 27% stúlkna í einu ríkasta landi í heimi segjast vera ánægðar með líf sitt. Við verðum að forgangsraða öðruvísi og leggja aukna áherslu á að skapa samfélag þar sem fólki líður vel,

Andleg vanlíðan stúlkna fylgir þeim inn í fullorðinsárin. Í þeim rannsóknum á líðan ungs fólks sem greint er frá í skýrslunni benda allar niðurstöður til þess að líðan kvenna sé marktækt verri en karla. Í fyrsta sinn frá upphafi mælinga hefur orðið marktæk fækkun meðal þeirra sem töldu sig hamingjusöm og enn er munur milli kynjanna töluverður. Árið 2021 mátu 46% ungra kvenna andlega heilsu sína góða borið saman við 65% ungra karla. Þegar kemur að streitu er mjög áhugavert að skoða mun milli kynjanna en streita jókst hjá konum eftir að Covid hófst en stóð í stað eða minnkaði hjá körlum, ef frá er talinn yngsti hópurinn. Hlutfall kvenna sem finnur oft eða mjög oft fyrir streitu í þremur yngstu aldurshópunum er frá 40%–45% en hlutfallið hjá körlum er 30% í sömu aldurshópum. Í skýrslunni segir að mögulega megi leita skýringa á aukinni streitu kvenna í hinum kynjaða vinnumarkaði þar sem konur bera t.d. hitann og þungann af heilbrigðis- og umönnunarþjónustu hérlendis og þar jókst álagið augljóslega mikið í faraldrinum. Óumdeilt er að stóru kvennastéttirnar; hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og starfsfólk í ræstingum, báru uppi umönnunar- og heilbrigðisþjónustu auk þess sem konur eru meiri hluti starfsfólks í skólum og ákveðnum þjónustustörfum. Það voru konur sem héldu hér uppi stórum hluta grunnþjónustunnar á tímum Covid og gera enn. Það er því ekki furða þó að konur hafi fundið fyrir aukinni streitu á meðan karlarnir í öllum aldurshópum nema þeim yngstu fundu engan mun. Þá sýna niðurstöður einnig að streita er langmest meðal þeirra sem eiga erfitt með að ná endum saman, t.d. finnur yfir helmingur kvenna sem á erfitt með að láta enda ná saman fyrir mikilli streitu í daglegu lífi, borið saman við 25% þeirra sem eiga auðvelt með Nauðsynlegt er að bregðast við þessari stöðu. Það blasir við að endurhugsa þarf allan stuðning og forvarnir þegar kemur að geðheilbrigðismálum á Íslandi. Samfélag þar sem innan við þriðjungur ungra stúlkna telur sig hamingjusamar er ekki í lagi.

Virðulegi forseti. Ég tel að hér sé um margt mjög góða skýrslu að ræða.

Það voru þessir embættismenn sem tóku allar mikilvægustu ákvarðanirnar varðandi það að tryggja að farsóttin dreifðist ekki allt of víða.

Ábendingarnar hér að framan um undirbúning ákvarðana um opinberar sóttvarnaráðstafanir og um varðveislu og aðgang að rafrænum gögnum tengjast þessari ábendingu.“ Hér er greinilega mjög mikið af ábendingum til stjórnvalda sem mikilvægt er að stjórnvöld taki á.

Þarna þarf að skýra miklu betur hlutverk almannavarna og hvert sé hlutverk yfirstjórnarinnar, hvaða ákvarðanir hún geti tekið og hvaða valdheimildir hún hafi. Það kemur aftur að því sem lýtur að hinum óformlegu samskiptum sem áttu sér stað, sem eru mjög áhugaverð í öllu þessu máli.

Þetta sýnir að festan í stjórnsýslunni hafi einfaldlega ekki verið fyrir hendi. Það er gríðarlega mikilvægt að ábyrgð hvers og eins aðila sé skýr að öllu leyti og flækjustigið sé ekki of mikið vegna þess að það getur tafið ákvarðanir og viðbrögð á allan hátt. Eins og segir í skýrslunni, með leyfi forseta: „Örar breytingar og flóknar reglur gátu leitt til vafa hjá þeim sem þurftu að fylgja reglunum, t.d. þeim sem þurftu að ferðast á milli landa, og líka hjá þeim stjórnvöldum sem þurftu að túlka þær og framfylgja, s.s. lögreglu og skólastofnunum. Það er mjög æskilegt að leita leiða til að setja einfaldari reglur og leita leiða til að koma reglum á framfæri með skýrari og aðgengilegri hætti í framtíðinni.

Í skýrslunni er fjallað um barnavernd. Þar kemur fram að áætlað er að tilkynningar hafa borist vegna tæplega 11.000 barna árið 2021. „Til að hægt sé að kanna öll mál með viðhlítandi hætti og veita þá þjónustu og stuðning sem slík mál krefjast þarf að tryggja að barnavernd sé í stakk búin til að sinna þessum málafjölda og þeim börnum sem um ræðir.“

Það er klárt mál að í framtíðinni þarf að huga enn betur að þessu atriði.

Ég tel að við höfum verið mjög heppin með það hversu vel mönnuð við vorum af embættismönnum á þessu sviði og þá tala ég sem almennur borgari.

Ég held að skýrslan sé vissulega gott innlegg en hún er engan veginn fullnægjandi plagg sem úttekt á Covid-19

takmarkana á borgaralegum réttindum í baráttu við veiru sem læknavísindin höfðu litla þekkingu Ég taldi og tel að það sé réttlætanlegt og nauðsynlegt þegar óþekktur ógnvaldur herjar á þjóð að stjórnvöld grípi til ráðstafana til að verja líf og heilsu almennings,

sé að bregðast við þegar samfélaginu er ógnað enda sé farið að öllum meginreglum réttarríkisins og stjórnarskrár. Ég undirstrika þetta. Við eigum sem sagt í mínum huga að viðurkenna að það er nauðsynlegt að stjórnvöld geti gripið til aðgerða í sóttvörnum til að verja almenning á hættutímum. En um leið verðum við að gera ákveðnar kröfur til stjórnvalda og heilbrigðisyfirvalda, að þau viðmið sem stuðst er við séu skýr, öllum ljós og taki mið af breyttum aðstæðum og betri þekkingu, að gætt sé samkvæmni í yfirlýsingum og upplýsingum, að hægt sé að treysta því að aldrei sé gengið lengra en þörf er á, að meðalhóf ráði alltaf för, að stjórnvöld virði grunnréttindi borgaranna og starfi innan þeirra valdmarka sem þeim eru mörkuð, að ekki sé kynt undir ótta til að réttlæta skerðingu á borgaralegum réttindum, að málefnalegum athugasemdum og gagnrýni sé ekki mætt af hroka þeirra sem telja sig umboðsmenn valdsins

að farið sé að meginreglum réttarríkis og stjórnarskrár þegar glímt er við aðsteðjandi hættu. Á þetta benti lávarður, sem er fyrrverandi dómari við Hæstarétt Bretlands, í fyrirlestri við Cambridge-háskóla í október 2020 þegar faraldurinn var í hámarki. benti á að í frjálsu landi sé sérstaklega mikilvægt að stjórnvöld á hverjum tíma virði grunnréttindi borgaranna og starfi innan þeirra valdmarka sem þeim eru mörkuð. Í mörgu tókst okkur vel upp í baráttunni við skæða veiru hér á Íslandi. Árangurinn í samanburði við önnur ríki er góður þegar litið er á áhrif á líf og heilsu. Þá hafa samantektir sýnt og staðfest

Þrátt fyrir að faraldurinn hafi, eins og við vitum öll, haft gríðarleg efnahagsleg áhrif hér á Íslandi, eins og raunar annars staðar, sem birtist m.a. í miklum samdrætti landsframleiðslu og miklu atvinnuleysi, þá virðast samfélagsleg áhrif a.m.k. ekki hafa verið meiri hér á Íslandi heldur en annars staðar

Okkur vantar slíkar upplýsingar. Það er hins vegar staðreynd að íslenskt samfélag, eins og raunar önnur norræn samfélög, stóð að mörgu leyti vel að vígi gagnvart þeim áskorunum sem við þurftum að mæta í faraldrinum. Húsnæði er gott, innviðir eru góðir, menntunarstig er hátt,

frá hendi stjórnvalda, til að verja þær atvinnugreinar og einstaklinga sem urðu fyrir mestum áföllum og þær drógu sannarlega úr áhrifum faraldursins. Skýrsla sú sem hér liggur fyrir er viðamikil. Ég skal viðurkenna að mér hefur ekki unnist tími til að lesa hana spjaldanna á milli en það er augljóst að hún er vel unnin og ítarleg. Á komandi vikum munum við við hér í þessum þingsal fá til þinglegrar meðferðar frumvarp um sóttvarnalög og þá verðum við að vanda til verka.

að vegna þess að opinberar sóttvarnaráðstafanir séu íþyngjandi þurfi þær að byggja á skýrum lagaheimildum en einnig á tiltölulega ríkri þörf sem stjórnvöld verða að geta sýnt fram á að hafi verið til staðar eða stjórnvöld hafi með réttu mátt ætla að væru til staðar á þeim tíma sem til viðkomandi ráðstafana var gripið. Þá megi beiting þeirra ekki ganga lengra hverju sinni en nauðsynlegt er, að gættum viðeigandi upplýsingum á þeim tíma sem um ræðir. Þetta segir í skýrslunni og með leyfi forseta vil ég vekja alveg sérstaka athygli á eftirfarandi ábendingu í skýrslunni, ábendingu sem ég hygg að þingið og sérstaklega velferðarnefnd,

sé að finna heimildir fyrir ráðherra til að ákveða opinberar sóttvarnatakmarkanir standi það því samt ekki í vegi að leitað sé formlegra heimilda Alþingis um sama málefni. Það vekur vissa athygli að slíkt hafi ekki verið gert í ríkara mæli í Covid-19 faraldrinum, heldur var þanþol lagaheimildanna nýtt. Alþingi hefði jafnframt sjálft getað látið þessi mál til sín taka, en valdi þó almennt að gera það ekki.“ Þetta er töluverð gagnrýni á störf þingsins, á störf löggjafans, og ég ætla að fullyrða að hún er réttmæt. Þegar við tökum til við það að fást við ný sóttvarnalög er þessi skýrsla um áfallastjórnun stjórnvalda mjög gott og nauðsynlegt innlegg, í rauninni ekki bara varðandi sóttvarnalögin heldur almennt fyrir stjórnvöld og okkur sem hér erum, við það verkefni að vinna að úrbótum á löggjöf og skipulagi og verklagi eins og í rauninni er tilgangur með skýrslugerðinni. Fyrirheit hæstv. forsætisráðherra liggja fyrir um að það verði gert. Hitt er svo annað að okkur vantar tilfinnanlega úttekt á því hvernig almenn borgaraleg réttindi voru skert, á hvaða grunni og hvernig gætt var að réttindum einstaklinga sem þurftu að sæta takmörkunum. Ég held að það sé nauðsynlegt fyrir þingið að beita sér fyrir því að slík úttekt, lögfræðileg úttekt, verði gerð. Það hefði verið ágætt að hafa hana við höndina þegar við tökumst á við ný sóttvarnalög. Ég ætla hins vegar ekki að velta upp spurningum um hvort sá árangur sem vissulega náðist, bæði hvað varðar að verja líf og heilsu, sem er auðvitað grunnskylda stjórnvalda, og síðan tókst vel að verja mikilvæga efnahagslega innviði með aðgerðum í í ríkissjóði, hvort sami árangur hefði hugsanlega náðst með því að beita vægari aðferðum. Ég vil þó vekja athygli á því að a.m.k. ein rannsókn, sem unnin var á vegum rannsóknastofnunar John Hopkins-háskóla í hagnýtri hagfræði og heilbrigðisvísindum og birt var í janúar sl., gefur til kynna að með umfangsmiklum félagslegum og efnahagslegum takmörkunum hafi ekki náðst neinn marktækur árangur í baráttunni við Covid og aðeins hafi tekist að draga úr dánartíðni um 0,2% að meðaltali.

árangurinn liggur fyrir — hvort hægt hefði verið að ná svipuðum eða jafnvel jafn góðum árangri með því að beita vægari aðgerðum. Frú forseti. Ég fagna þessari skýrslu. Ég skal viðurkenna það hér aftur að mér hefur ekki auðnast að lesa hana spjaldanna á milli en hún er mikilvægt plagg,

það breytir ekki hinu að við hér þurfum auðvitað að spyrja okkur þessara spurninga: Hvernig getum við staðið betur vörð um hin borgaralegu réttindi þegar stjórnvöld þurfa og neyðast til að grípa til takmarkana, jafnvel þannig að borgaraleg réttindi séu alltaf tímabundin eða gengið á þau?

þá gagnrýni sem ég vitnaði til hér áðan þegar bent er á það að Alþingi, við hér, löggjafinn, hefðum getað beitt okkur í ríkari mæli þegar kom að framkvæmd sóttvarna og þeir sem gagnrýndu þær aðgerðir sem gripið var til og eru í þessum sal hefðu getað nýtt sér það vald sem felst í því að sitja á löggjafarsamkomu

Að ganga í gegnum krísu er erfitt og miklu meira en erfitt. Það var mjög flókið og skrýtið og

En sama hversu erfitt það kann að vera er ótrúlega mikilvægt að við gefum okkur tíma til að rýna í baksýnisspegilinn og læra af því sem gerðist, bæði sem einstaklingar og samfélag. Þessi skýrsla er ágætisbyrjun á þeirri vegferð. En það eru nokkrir hlutir sem ég legg mest upp úr þegar kemur að lærdómi frá Covid-tímabilinu. Í fyrsta lagi hvað varðar afmörkun skýrslunnar þá er um að ræða afar efnis- og umfangsmikla skýrslu sem hefur það hlutverk að greina áfallastjórnun stjórnvalda á Covid-19 tímabilinu. Það er fjallað um þanþol lagaheimilda um opinberar sóttvarnaráðstafanir

Ekki sé heldur tekin afstaða til lagaheimilda einstakra reglugerða ráðherra né um það hvort tilteknar ráðstafanir hafi, á þeim tíma sem í þær var ráðist, verið í samræmi við meðalhóf og jafnræði o.s.frv. Forseti.

og hvort aðgerðir stjórnvalda hafi verið í samræmi við lögin sem tryggja eiga réttindi borgara við slíkar aðgerðir. Eins og er reifað í skýrslu umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2021, með leyfi forseta: hætta virðist óneitanlega fyrir hendi að eftir langvarandi ástand, líkt og það sem skapaðist í heimsfaraldrinum, fari stjórnvöld í auknum mæli að líta á skerðingu grundvallarréttinda sem léttvæga eða jafnvel sjálfsagðan hlut með þeirri afleiðingu að réttaröryggi borgaranna skerðist til frambúðar.

Það að þessi skýrsla hafi ekki verið nýtt til að leggja betur mat á meðalhóf aðgerða er að mínu mati ámælisvert og gefur væntanlega ekki kost á öðru en að ráðast strax í þá vinnu. Það hlýtur að vera gríðarlega mikilvægt að ráðast strax í þá vinnu. Almenna umfjöllunin í skýrslunni um þanþol réttarheimilda er mikilvæg en hún er bara eitt púsl í þeirri mynd sem við þurfum að skoða. Þá finnst mér líka tilefni til að tala aðeins um þær fullyrðingar sem finna má í sama kafla um að Alþingi hefði getað látið þessi mál til sín taka

Að halda því fram að Alþingi hafi haft mikil tækifæri til að grípa inn í aðgerðir stjórnvalda með lagasetningu er bara mjög hæpið. Upplýsingamiðlun til Alþingis var með allra minnsta móti. með allra minnsta móti. Þinghaldi voru strangar skorður settar vegna sóttvarnaráðstafana og sterkt meirihlutaræði hérna á þinginu þýddi að möguleikarnir til að veita aðhald voru oft af mjög skornum skammti. Það hefði verið mun eðlilegra fyrir heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnina að hafa hreinlega ríkara samráð við þingið um lagaheimildir sínar í faraldrinum, bæði í þingsal og í nefndum þingsins. Ég vona svo sannarlega að það sé lærdómur sem ekki bara ég dreg af þessu heldur ríkisstjórnin sjálf

Þá langar mig til að víkja aðeins að áhrifum Covid-19 faraldursins á líf fólks og heilsu. Það sem þessi skýrsla sýnir fram á er að andlegri líðan fólks hafi hrakað undanfarið og sérstaklega á tímum faraldursins. Andleg líðan sérstaklega ungs fólks annars vegar og stúlkna og kvenna hins vegar hefur versnað hvað mest og það er mikið áhyggjuefni. Það má heldur ekki gleyma því að það voru hefðbundnar kvennastéttir

En svo eru hin minna sýnilegu störfin sem gleymast stundum eins og ræstingar, sem konur sinna oft í miklum mæli, og hvað þá öll húsverkin og barnauppeldið og þriðja vaktin sem er nánast aldrei talað um og aldrei metið til fjár.

Það er vinna sem ég vona innilega að stjórnvöld haldi vel utan um og sú skýrsla, þegar hún kemur, verður algjörlega nauðsynleg fyrir ákvarðanatöku í framtíðinni. Það sem kann að hafa haft hvað mestar afleiðingar í faraldrinum eru langvarandi breytingar á samfélaginu vegna sóttvarnaráðstafana. Í rétt um tvö ár þurfti fólk að búa við áföll, streitu, óvissu vegna atvinnumissis á meðan faraldrinum stóð og vegna áframhaldandi afkomukvíða í kjölfarið. Nú þegar við erum loksins að komast úr ástandinu tekur við stríð, verðbólga ofan á allt og fjárhagsáhyggjur einstaklinga og fjölskyldna hafa ekki verið eins miklar síðan eftir hrunið. Andlegri líðan hefur hrakað mikið á sama tíma. Það má ekki gleyma því að flest okkar þurftum á einhverjum tímapunkti að sæta einangrun eða sóttkví og sum oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og lengst af var sóttkví um ein vika og einangrun tíu dagar eða lengri. Fólk er eðlilega misvel búið undir þá einangrun og hún getur komið mjög misjafnlega við fólk. Þá varð fólk í einhverjum tilfellum fyrir tekjumissi vegna ákvarðana og jafnvel þótt stjórnvöld hafi reynt að koma til móts við þessa hópa með sérstakri lagasetningu og launagreiðslum í sóttkví og einangrun hefur þetta samt haft áhrif á lífsgæði þessa fólks. Það sem mér finnst við sjá eftir þennan faraldur er aukin samfélagsleg sundrung sem leiðir af sér minni samkennd og samstöðu, grefur undan trausti og samfélagsþátttöku sem er grundvöllur heilbrigðs lýðræðis. Þetta eru allt þættir sem þarf að huga að og við þurfum að halda áfram að hlúa að nú þegar faraldurinn er að baki að mestu. Hvað kostar það okkur fyrir framtíðarheilbrigði þjóðarinnar að hafa ekki tekið nægilega vel utan um viðkvæmustu hópana á tímum heimsfaraldurs? Voru lífeyrisgreiðslur og atvinnuleysisbætur nægilega háar til að tryggja raunverulegt öryggisnet fyrir fólk á þessum erfiðu tímum? Hver verður kostnaðurinn í framtíðinni af því að hafa ekki tryggt grunnframfærslu nemenda t.d. eða af því að hafa ekki tekið betur utan um einstæða foreldra, að hafa ekki tryggt efnahagslegt öryggi og sveigjanleika fólks á þessum óvissutímum? Hver verður kostnaðurinn af því að hafa ekki stóraukið framlög til geðheilbrigðismála? Munum við gera það núna í kjölfar þessarar skýrslu? Ef marka má fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og fjárlög þá er svarið nei. hár verður framtíðarreikningurinn vegna vangetu stjórnvalda til að fyrirbyggja uppsafnaðan vanda í heilbrigðiskerfinu? Nú er ég ekki bara að tala um kostnaðinn í krónum og aurum. Ég er að tala um mannlega kostnaðinn, kostnaðinn við það þegar fólk missir heilsuna, missir gleðina, missir tök á framtíðarsýninni, á voninni, á tilganginum. Mig langar til að minna á varnaðarorð sem heyrðust oft í faraldrinum: Við getum búist við því að svipaður heilsubrestur muni eiga sér stað í kjölfar faraldursins og var eftir hrun. Það gæti tekið einhver ár fyrir hann að koma fram en við verðum að vera undirbúin. Þá gengur ekki að heilbrigðiskerfið og félagslega kerfið okkar séu ýmist brotakennd eða við þolmörk eins og staðan er núna. Við verðum að fjármagna heilbrigðiskerfið í alvörunni. Við þurfum stórátak í geðheilbrigðismálum og stórátak í eflingu félagslegra tengsla. Ég get ekki lagt nægilega mikla áherslu á mikilvægi þess að snúa þessari hættulegu þróun við; að fleiri og fleiri upplifi í auknum mæli einangrun og einmanaleika. Þetta er þróun sem hófst löngu fyrir Covid en viðbrögð og aðgerðir og Covid-veikindi hafa aukið á vandann. Það er vanræksla á háu stigi að mæta þessu verkefni ekki af alvöru og með fjármagni því að við mætum því ekki af alvöru nema við setjum fjármagn í það. Afleiðingarnar fyrir heilsu okkar og framtíðarkynslóðir, fyrir samheldni og samstöðu samfélagsins eru miklar. Þetta lagar sig ekki sjálft. Von mín

og ungra barna. Þetta hlýtur að öskra á okkur að forgangsröðun okkar sé röng, að það sé eitthvað að í samfélagi okkar. Við hljótum að þurfa að hlusta á þetta og bregðast við, því til hvers erum við

fólk var að bregðast við. En núna er tækifæri til þess að undirbúa okkur þannig að við þurfum ekki að bregðast við á þennan máta í framtíðinni heldur séum við með plan og við séum með lýðræðislegri leið til að nálgast neyðarástand og við undirbúum okkur fyrir það. Hluti af því er að taka alvarlega þann vanda sem hefur orðið í kjölfarið. Ég er ekki að segja að þessi vandi sé til staðar út af Covid, ég held að hann hafi þegar verið byrjaður

Um hin samfélagslegu áhrif er hægt að sjá ákveðnar vísbendingar, en þekking á þeim er enn í mótun og því þarf frekari rannsókna við á þeim. Hið sama má væntanlega segja um efnahagsleg áhrif faraldursins, þar með talið rannsóknir á árangri af hinum umfangsmiklu vinnumarkaðsaðgerðum stjórnvalda. Og þá munu rannsóknir heilbrigðisvísindafólks bæta við þessa heildarmynd.“

Ekki þarf að fjölyrða um að Ísland mun þurfa að mæta fleiri samfélagslegum áföllum.“ Við erum Við erum núna að ræða bólusetningar í velferðarnefnd og hugsanlega skaðabótaábyrgð ríkisins þegar almenningur er skyldaður til að fara í bólusetningu. Þessi umræða er komin til vegna apabólu sem finnst orðið hér á landi og víða annars staðar. Þess vegna er nauðsynlegt að við veltum fyrir okkur ýmsum hliðum þeirra aðgerða sem verið er að grípa til í kjölfar áfalla og faraldra. Samstaða okkar Íslendinga í gegnum þennan kórónufaraldur var mikil og í raun er hægt að segja að hún hafi verið falleg. Andspænis ólýsanlegum harmi og ógn stóðum við saman og bæði almenningur og stjórnarandstaðan studdu meiri hlutann í aðgerðum sínum. Var það ekki síst vegna þess að ríkisstjórnin lagði áherslu á að aðgerðir yrðu byggðar á vísindum og þekkingu. Ríkisstjórnin tók ákvörðun um að hlusta á sérfræðingana

Í skýrslunni er m.a. bent á nauðsyn breiðrar umræðu og skoðanaskipta um ákvarðanir. Það er líka mikilvægt til að skapa sátt og viðhalda trausti. Þá skiptir samþætting miklu máli, eins og kemur fram í skýrslunni, að samtal og samvinna sé á milli stjórnvalda og starfsmanna en ekki síður milli þeirra sem eru að sinna almannavörnum. Mig langar bara til að fá að hrósa almannavörnum

en það mætti veita þeim fleiri orður fyrir frammistöðu sína og þær upplýsingar sem þau veittu okkur hinum um stöðuna og það ástand sem uppi var í samfélaginu.

ef ekki hefðu komið til þessar upplýsingar sem almannavarnir á þeim tíma veittu okkur til að geta brugðist við, ekki bara stjórnvöldum heldur líka almenningi. eitt sem mig langar líka að nefna og það er framkvæmd áfallastjórnunar eins og hún birtist út á við. Það er nokkuð óumdeilt að árangur næst best þegar verkfærum áhættustjórnunar er beitt markvisst og með opnum hætti þannig að bæði sé öllum ljóst hvaða skref verða tekin og hvaða afleiðingar þau skref sem verða tekin munu hafa. Dæmi um það í þessu samhengi er að ef ljóst er að smittölur færu yfir fyrirframskilgreind mörk væri búið að kynna nákvæmlega hverjar takmarkanirnar yrðu og á sama tíma kynnt skref um afnám þeirra. Þau Þau sem urðu fyrir neikvæðum afleiðingum, ekki síst veitingageirinn og sviðslistafólkið og önnur þau sem byggja afkomu sína á samkomu fólks, hefðu þá haft meiri vissu um framtíðarsviðsmyndir sem þau hefðu getað byggt á. á. Vísir að þessu tók reyndar gildi í desember 2020 þegar litakóðakerfið var innleitt. Það sagði til um flokka af takmörkunum, en aldrei við hvaða mörk þeim yrði breytt. Vandinn var því í raun hinn sami og áður.

að fara aðeins yfir það hvernig maður upplifði þetta þá. Það var alveg ótrúlega mikil áskorun að halda samfélaginu gangandi, svo ekki sé nú meira sagt, að láta alla innviði virka og halda skólum og leikskólum gangandi og veita þá þjónustu sem þurfti að veita. Við vorum með fólk heima hjá sér sem þurfti á félagslegri þjónustu að halda, heimahjúkrun og alls konar aðstoð sem varð að veita þó að verið væri að glíma við þennan faraldur.

Mig langar bara að nota tækifærið og þakka þeim fyrir það afrek sem þær unnu á þessum tíma og ég skil það vel að margir starfsmenn í velferðarþjónustu séu þreyttir þessa dagana eftir allt sem á undan er gengið. Við þurfum með einhverjum hætti að leita leiða til þess að þakka fyrir það. Mér fannst það sérstakt þegar við töluðumst bara við í gegnum tölvur. Sveitarstjórnin hittist bara í gegnum tölvur og Ráðhúsið var rekið í gegnum tölvur.

upplifa vegna þeirrar félagslegu einangrunar sem þau þurftu að takast á við. Allt liggur þetta fyrir og við getum svo sem tekið þetta til umræðu eftir því sem fram líða stundir. En þetta eru málefni sem við þurfum að taka mjög alvarlega. Þessi faraldur hafði ekki bara þau áhrif að við urðum veik

sem komu samfélaginu okkar til góða. Ég ætla ekki að fara í grafgötur með það og ég verð bara að hrósa ríkisstjórninni fyrir það. Sveitarfélag eins og Reykjanesbær

við að fara í uppbyggingu, sem mun skila bættri afkomu til framtíðar og hélt fólki í vinnu og hélt fólki í virkni. Þetta skiptir allt saman miklu máli.

Sjúkdómurinn er enn til staðar þannig að ég bið um að við pössum upp á eldra fólkið okkar sem er ekki hraust og þarf á því að halda að við verndum það.

En það liggur fyrir að mörgum mannslífum var bjargað með þeim aðgerðum sem gripið var til. Það liggur algerlega fyrir. Vissulega höfðu þessar aðgerðir neikvæðar afleiðingar fyrir marga en stjórnvöld hvers tíma þurfa að hafa kjark til að taka erfiðar ákvarðanir og fylgja þeim eftir. Þá er gott að hafa fyrir fram unnar áætlanir sem hægt er að styðjast

Við búum í eldfjallalandi og við munum þurfa að takast á við ýmiss konar áskoranir sem þjóð í framtíðinni. Þá skiptir máli að við nýtum þá reynslu sem við höfum öðlast í þessum faraldri til þess að undirbúa okkur

Herra forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir munnlegu skýrsluna. Einnig vil ég þakka þeirri nefnd sem skipuð var til að greina áfallastjórnun íslenskra stjórnvalda í Covid-19 faraldrinum. Skýrslunni var skilað 25. október sl. og er afar ítarleg og gefur góða sýn á viðbrögð stjórnvalda, fagfólks og vissulega samfélagsins alls. Það er í raun magnað að hugsa til baka til þessara tveggja ára rúmlega þar sem Covid gekk yfir samfélagið allt. Fyrir mig er ávallt auðvelt að muna hvenær Covid hófst en fyrsta smitið var greint á afmælisdeginum mínum. Því deili ég afmælisdegi með Covid á Íslandi. Þegar fyrsta smitið var greint óraði mann ekki fyrir hve víðtæk og djúpstæð áhrif þessi veirusýking myndi hafa á samfélagið allt. Hæstv. fyrrverandi heilbrigðisráðherra og ríkisstjórn hæstv. forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur brást af festu og öryggi við heimsfaraldrinum, bæði hvað varðar sóttvarnaaðgerðir, samráð við sérfræðinga og upplýsingagjöf til almennings en einnig með efnahagsaðgerðum og stuðningi við atvinnulífið. Í upphafi faraldursins voru flest lönd að reyna að feta sig áfram því að þrátt fyrir að veirusýkingar hafi farið sem eldur um sinu yfir heiminn áður þá er langt síðan jafn landamæralaus og ört smitandi veira var uppi. Flestar alvarlegar veirur síðustu áratuga hafa verið fremur staðbundnar en þessi veira fór yfir öll mörk. Fyrstu viðbrögð stjórnvalda voru að ákveða að hlusta fyrst og fremst á sérfræðinga.

Á sama tíma voru verkefni sérfræðinga þau að greina veiruna, kynnast henni og átta sig á því hvernig hún hagar sér en jafnframt að passa upp á samfélagið í heild sinni, halda smitum í lágmarki og bregðast við því þegar fólk var veikt. Verkefnið var því vissulega margþætt frá byrjun. Það er okkur mikil blessun sem búum hér á Íslandi hversu vandaða sérfræðinga við eigum, hvort sem þau vinna fyrir opinbera aðila, sóttvarnayfirvöld eða Landspítala. Þar er ég að tala um lækna, hjúkrunarfræðinga, heilbrigðisstarfsfólk og líka rannsóknarfólk hjá einkaaðilum og svo mætti lengi telja. Að treysta þessu fólki var skynsamleg nálgun og öll lögðust þau á eitt fyrir samfélagið í heild sinni. Þá má segja að við höfum sjaldan séð slíkan samfélagsmátt og náungakærleika hverfast utan um okkur öll. Það má líka segja að afskaplega vel hafi verið haldið utan um okkur af þessu vandaða fólki. Því fólki verður seint þakkað nægilega fyrir sín störf. Viðbragðið á gólfinu var mikilvægt en það var líka stefnumótunin og áætlanagerðin. Þegar óvissustigi almannavarna var lýst yfir í upphafi árs 2020 var staðan jafnóðum kynnt fyrir ríkisstjórn. Skilaboðunum var ávallt komið skipulega til skila til almennings en tónninn varð þyngri og alvarlegri með tíð og tíma. Eins og segir í skýrslu nefndar um áfallastjórnun stjórnvalda í Covid-19, með leyfi forseta: „Um leið og þessi þungi tónn kemur fram í fréttum birtist einnig samspil og samhæfing,

Samfélagið fékk því fá byrjun öfluga upplýsingagjöf sem leiddi af sér traust á afar erfiðum tímum þar sem það skein í gegn að stjórnvöld hlustuðu einmitt á fagfólkið okkar og tóku þær leiðbeiningar sem þau komu með til greina. Eftir á að hyggja þótti okkur flestum þetta eðlilegt verklag en á sama tíma í löndum víða um heim voru stjórnvöld ekki með sérfræðinga sér við hlið og hunsuðu jafnvel tilmæli þeirra. Þau lönd eiga það sameiginlegt að veiran varð skæðari heldur en þar sem sérfræðingar réðu för og höfðu vissulega til þess traust stjórnvöld, því að hvort tveggja skiptir máli. Það gengur nefnilega ansi skammt að hafa sérfræðinga sem vanda sig að miðla upplýsingum, vinna eftir nýjustu rannsóknum og vinna eftir akademískum vinnubrögðum ef stjórnvöld treysta þeim ekki. Á sama tíma er erfitt fyrir sérfræðinga að koma sínum tilmælum á framfæri ef þau treysta ekki stjórnvöldum. Þess vegna var þetta traust milli þessara tveggja aðila lykilþáttur.

Hæstv. fyrrverandi ráðherra tók við þessu gríðarstóra verkefni af miklu æðruleysi og dugnaði og það sáum við öll. Hún lagði línurnar frá upphafi; að hlusta ætti á sérfræðingana, að miðla upplýsingum til almennings og mynda sterkt teymi til að bregðast við veirunni. Þetta voru lykilatriðin frá upphafi. Frá fyrsta degi var lagt upp með áðurnefnd atriði að leiðarljósi. Það skilaði sér í trausti á stjórnvöldum og því að samfélagið fann fyrir samtakamætti — eitt lykilatriðið til viðbótar,

Slík staða er algeng í miklum óvissuaðstæðum sem þessum. En einnig kemur fram að í viðbrögðum hafi heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir verið í stöðugum samtölum.

og voru opin fyrir nýjustu upplýsingum. Samspil ráðuneytanna, almannavarna og tengdra aðila virkuðu vel og það skilaði sér einnig til samfélagsins alls. Ég vitna enn og aftur í skýrsluna góðu, með leyfi forseta: „Nánast öll fyrirtæki, stofnanir og samtök í landinu þurftu að bregðast við áhrifum faraldursins á einhvern hátt. Fyrirtæki þurftu að endurskipuleggja rekstur og starfsmannahald, takast á við breyttar forsendur í rekstri og eftir atvikum að bregðast við veikindum starfsmanna eða fjarveru starfsmanna frá vinnu af öðrum ástæðum. Faraldurinn hafði einnig áhrif á almenn viðskipti, ferðalög og margt fleira eins og þekkt er. Allt eru þetta úrlausnarefni sem kalla á forystu, samvinnu og traust á milli aðila innan viðkomandi stofnana og fyrirtækja en einnig út á við, t.d. gagnvart viðskiptaaðilum og starfsfólki.“ Þrátt fyrir að skýrsluhöfundar hafi fyrst og fremst horft til stjórnvalda og þeirra aðgerða sem komu þaðan er áhugavert að tengja það við samfélagið í heild sinni. Það verður líklega verkefni félagsfræðinga framtíðarinnar. Að því sögðu er í rauninni alls staðar vilji til að vanda sig og gera vel. Það var leiðin út, út fyrir einangrunina og út fyrir sóttkvína. Eins og ég hef farið yfir voru margir lykilþættir sem þurftu að smella saman til að ná árangri. Einn af þessum þáttum var viðbragð og vinna félagasamtaka. Þar var það vitaskuld Rauði krossinn sem sýndi styrk sinn. Rauði krossinn, í góðu samstarfi við stjórnvöld, stýrði mikilvægum aðgerðum af mikilli þrautseigju. Það er okkur afar mikilvægt að á Íslandi séu öflug og burðug félagasamtök því að þar er oft sérhæfð þekking sem erfitt er að finna annars staðar. Eins hafa félagasamtök oftar en ekki ríkari innsýn og vinna nær fólkinu sem þau standa fyrir. Á sama tíma og skýrslan bendir á hve vel stjórnvöld og samfélagið allt vissulega stóð vaktina í faraldrinum þá megum við ekki horfa fram hjá því að veiran var skæð og lagðist mjög mismunandi á fólk. Þrátt fyrir sóttvarnatakmarkanir og takmarkanir á frelsi og líf okkar allra voru áföllin stærri fyrir það fólk sem er með undirliggjandi sjúkdóma, þau sem veiktust það alvarlega að þau hafa enn eftirköst eftir veiruna og einnig þau sem misstu einhvern nákominn vegna hennar. Þrátt fyrir sumar raddir um að Covid væri eins og hver önnur flensa þá lét fólk lífið vegna sýkingarinnar sem skildi eftir sig djúpstæð sár meðal ættingja og vina. Við megum ekki gleyma að batinn eftir Covid fyrir þá aðila er allt annars eðlis og mun þyngri. Hér á landi voru eftirköst vegna Covid tekin mjög alvarlega og áfram voru settir peningar í Covid skyld málefni sem varða eftirfylgni og endurhæfingu, þjónustu við sjúklinga með langdregin einkenni eftir Covid. Einnig þurftum við að draga mikilvægan lærdóm af faraldrinum sem vissulega heldur áfram um ókomna tíð þrátt fyrir að vonir séu um að hið mesta sé af staðið. Líkt og skýrslan segir hafa stjórnvöld dregið lærdóm af veirunni, t.d. með stofnun viðbragðsteymis til að vakta þjónustu við viðkvæma hópa

Þetta eru ekki einu dæmin sem nefnd eru í skýrslunni en þau eru mýmörg. Ég hef ekki farið yfir allar þær aðgerðir sem ráðist var í á efnahagslegum forsendum, þar með talið hlutabótaleiðina, viðspyrnustyrkina, lokunarstyrkina, frestun skattgreiðslna, endurgreiðslu virðisaukaskatts, útgreiðslu séreignarsparnaðar svo mætti áfram telja. Ég hef dregið saman marga ólíka þætti er varða Covid og viðbrögð við faraldrinum en mig langar líka að ræða ákveðin eftirköst eftir Covid-faraldurinn.

Oft er þetta gert í nafni tjáningarfrelsis en tjáningarfrelsi á ekki að misnota þennan hátt, til að tala minnihlutahópa niður. Þetta bakslag er að vissu leyti innflutt annars staðar frá en sjaldan ef ekki aldrei hefur verið auðveldara að koma falsfréttum af stað og halda þeim uppi. Falsfréttirnar voru á tíma svo margar að alþjóðleg hagsmunasamtök þurftu að gefa út ákveðna verkferla til að vekja athygli á falsfréttaflutningnum sem og skilja eftir leiðbeiningar til samfélaga og stjórnvalda hvernig ætti að forðast öfgar og í raun bara rangar upplýsingar.

Fyrst og fremst dró vissulega úr heilbrigðisþjónustu til þessa hóps og þá sérstaklega í litlu landi eins og okkar þar sem flest allt heilbrigðisstarfsfólk var upptekið við faraldurinn. Við erum enn að súpa seyðið af þessu. Þrátt fyrir að viss skilningur sé fyrir hendi á ástandinu verður þó að segja að biðlistar sem mynduðust í Covid, sérstaklega þegar kemur að neðanaðgerðum fyrir trans konur, eru engan veginn ásættanleg staða og í raun mjög skaðleg og hættuleg.

Má þar helst nefna lagabreytingar á kynrænu sjálfræði sem er til mikilla bóta fyrir intersex fólk. Þær lagabreytingar fóru í gegnum forsætisráðuneytið á Covid-tímum og voru loks samþykktar af Alþingi um mitt ár 2020. Ekki mörg lönd geta sagt sömu sögu,

og við þurfum að byggja á þessu. Þetta er afar mikilvægt fyrir allt samfélagið. Byggjum á öllu þessu til framtíðar.

Virðulegi forseti. Í marsmánuði 2020 gripu stjórnvöld hér á landi til víðtækustu inngripa í lýðveldissögunni.

Það liggur fyrir að aðgerðirnar hafa haft fjölþættar afleiðingar fyrir alla þætti íslensks samfélags sem leggja verður mat á. Afleiðingarnar eru fjárhagslegar, félagslegar, heilsufarslegar en einnig lagalegar, stjórnskipulegar og pólitískar.

því að ég er ekki bara að tala um liðna tíma, ég er ekki bara að horfa í baksýnisspegilinn, ég vil líka vara við að við fetum þessa braut hugsunarlaust næst þegar á skellur heimsfaraldur.

dag. Við þurfum að hafa það fyrir augunum að sambærileg staða kann að koma upp hvenær sem er. Ég tel að við stöndum frammi fyrir því að það séu innbyggðir hvatar mögulega í heilbrigðiskerfinu og lyfjageiranum sem muni vilja framkalla svona óttaástand, hugsanlega af litlu tilefni, til þess að

Á kynningarfundinum þar sem skýrslan var kynnt var tekið fram að lagalegar hliðar hefðu ekki verið skoðaðar. Því stöndum við enn þá eftir með vissar stórar spurningar sem eftir er að svara

og fleiri hafa sagt að það var sjálfsagt í upphafi að játa stjórnvöldum svigrúm meðan hættan var óþekkt en það varð snemma ljóst að hættan var sýnu minni en boðað hafði verið í upphafi og það var jafnframt ljóst hvaða hópar voru í mestri hættu, þ.e. aldraðir og sjúkir, en að yngra fólk og börn voru í mjög lítilli hættu. Sá sem hér stendur hefur frá sumarmánuðum 2020 gagnrýnt stjórnmálamenn fyrir að hafa afsalað sér valdi í hendur sóttvarnayfirvalda. Ég hef lýst frá sumrinu 2020 áhyggjum af því að Ísland lyti ekki í nægilegum mæli lýðræðislegri stjórn og valdið hefði í of miklum mæli verið fært til sóttvarnasérfræðinga. Ég varaði við því að ákvarðanir væru teknar án þess að lagt væri mat á þær fórnir sem réttlætanlegt væri að færa vegna sjúkdómsins annars vegar og svo hins vegar annarra þátta, þ.e. atvinnulífs og annarra félagslegra þátta. Í raun má segja að áherslan á að stýra sjúkdómnum hafi orðið á tímabili alls ráðandi í samfélagslegri stefnumótun. Þegar horft er til baka er freistandi að segja að eitt svið hafi tekið öll völd á kostnað annarra valdþátta. Þannig megi segja að Alþingi hafi afsalað sér völdum og stjórnmálin verið tekin úr sambandi. Virðulegi forseti. Ef það er rétt að það sé aðeins tímaspursmál þar til nýr heimsfaraldur skellur á þá þurfum við að gera fleira en að kaupa grímur og bóluefni. Við þurfum að spyrja okkur grundvallarspurninga. Hvernig stöndum við vörð um einstaklingsfrelsið þegar stjórnvöld taka að stjórna út frá sjónarmiðum hóphyggju, þegar réttindi tiltekins hóps eða hópa eiga að yfirtrompa réttindi einstaklinganna? Hvar liggja mörk meðalhófs þegar stjórnvöld boða eina lausn, eina leið fyrir allt samfélagið án tillits til einstaklingsbundinna sjónarmiða og heilsufars sérhvers einstaklings? Hvað verður um lýðræðið þegar fámennisstjórn hefur fengið völdin? Hvað verður um réttarríkið þegar sóttvarnaríkið hefur leyst það af hólmi? Hvert er inntak frjálslyndisins ef ríkisstjórnir mega undir merkjum frjálslyndis skerða borgaralegt frelsi með valdboði að ofan? Hvernig stóð á því að þingræðið laut svo auðveldlega í gras gagnvart sérfræðingaræði, ekki bara hér heldur á Vesturlöndum? Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn. Það segir í 1. gr. stjórnarskrárinnar. Ísland er ekki lýðveldi með stjórnbundnu þingi eins og hefði mátt ætla af stjórnarfarinu hér meðan á kórónuveirufaraldrinum stóð. Besta vörn almennings gagnvart ofríki er fólgin í valddreifingu. Hún er fólgin í því að verja þingræðið. Hún er fólgin í því að verja tjáningarfrelsið. Ég vil meina að allt þetta hafi brugðist í kórónuveirufárinu og það sé sérstakt rannsóknarefni hvernig ríkisstofnanir á borð við fjölmiðlanefnd, sem hefur það hlutverk að eiga að verja frjálsa tjáningu og frjálsan aðgang fólks að upplýsingum, snerist gegn þessu hlutverki sínu og kallaði eftir ritskoðun og stuðlaði að því að blaðamenn yrðu skilgreindir sem framlínufólk með þeim afleiðingum að þeir hættu að vera varðhundar almennings gagnvart stjórnvöldum og snerust gegn almenningi með því að gerast gagnrýnislausar málpípur stjórnvalda. Virðulegi forseti. Það er hlutverk stjórnmálanna að standa vörð um fleira en heilsu fólks. Stjórnun samfélags er jafnvægislist og í því samhengi gegnir tjáningarfrelsi lykilhlutverki til að verja lýðræðislega stjórnarhætti og lýðræðislegir stjórnarhættir snúast um að samstilla mismunandi sjónarmið og hagsmuni. Þetta er jafnvægisstillingarhlutverk stjórnmálanna og það er hlutverk okkar allra að veita aðhald og ræða mál í nægilega víðu samhengi svo unnt sé að finna hvar meðalhófið liggur. Heilbrigð stjórnmál eiga að skapa vettvang utan um frjálsa umræðu en ekki umræðubann og ekki ritskoðun og ekki það að opinberar nefndir eins og fjölmiðlanefnd ætli að taka það að sér að stýra því hvað kemur fyrir augu almennings á Íslandi. Ég tel að fjölmiðlanefnd hafi fyrirgert tilverurétti sínum með framgöngu sinni á tímum kórónuveirunnar með því að leita til erlends fyrirtækis og siga því á Íslendinga í þeim tilgangi að láta ritskoða það sem Íslendingar létu frá sér. Þetta er grafalvarlegt mál. Ég tel að við hér eigum, með tjáningarfrelsið og þingræðið að vopni, að stuðla að friði og jafnvægi. Það er engin betri vörn en að að þingið láti til sín taka en láti það ekki endurtaka sig, eins og hér hefur verið bent á og er bent á í þessari skýrslu, að sitja hjá aðgerðalaust og horfa á meðan fámennisstjórn, sérfræðingaveldi og einhvers konar tækniveldi tekur öll völd og lokar fyrir umræðu, bælir niður gagnrýni o.s.frv. Við hljótum að geta staðið betur vörð um borgaraleg réttindi. Við verðum að gera það næst þegar einhver svipuð vá knýr dyra. Virðulegi forseti. Ég mun í þessari viku leggja fram tillögu til þingsályktunar um skipun nefndar til að greina sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda í heimsfaraldri kórónuveirunnar í ljósi mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar. Þetta felur í sér að skipaðir verði þrír fræðimenn til að vinna skýrslu um þetta sem verður skilað eigi síðar en á haustþingi 2022. Virðulegi forseti. Ég hef lokið máli

Virðulegi forseti. Ég ætla að byrja á að fagna þessari skýrslu sem er um margt áhugaverð og fagna þeirri umræðu sem hér hefur átt sér stað í dag þar sem ýmsir mikilvægir punktar hafa komið fram.

Þótt hingað hafi komi hver stjórnarþingmaðurinn á fætur öðrum og rómað ráðamenn fyrir vel unnið starf í þessum heimsfaraldri þá er ekki hægt að ræða um viðbrögð stjórnvalda við heimsfaraldrinum án þess að minnast á það óréttlæti sem einstaklingar sem ílendast hér á landi vegna faraldursins, eftir að hafa sótt um alþjóðlega vernd, voru látnir sæta. Þegar fólki hefur verið synjað um leyfi til dvalar hér á landi og ákvörðun verið tekin um að senda það til baka í aðstæður sem það taldi sig ekki geta unað við sér til lífs geta stjórnvöld gripið til þess að flytja fólk nauðugt úr landi. Til þess hafa stjórnvöld mjög víðtækar lagaheimildir, þar á meðal heimildir til að grípa inn í friðhelgi einkalífs einstaklinga til að hafa uppi á þeim, skikka þá til að halda sig á ákveðnum stað eða tilkynna sig á lögreglustöð, jafnvel daglega, handtaka fólk með miklu tilstandi, jafnvel ofbeldi, halda því svo dögum skiptir og svo að lokum færa það gegn vilja sínum með líkamlegum þvingunum upp í flugvél úr landi. Það sem stjórnvöld hafa hins vegar ekki heimild til að gera er að þvinga fólk til líkamsrannsókna í þessum tilgangi, enda hefur verið bent á það hér á landi og víðar að slíkar lagaheimildir gætu jafnvel gengið gegn sjálfum læknaeiðnum sem kveður á um að læknar skuli nýta þekkingu sína til góðs en ekki ills. Þegar sá vandi kom upp, vandi stjórnvalda, þetta var vandi stjórnvalda, að ekki var hægt að flytja fólk nauðugt upp í flugvél án þess að það stæðist skimun eftir líkamsrannsókn vegna Covid-faraldursins,

Þá er ég að tala um húsaskjól, mat og lágmarksheilbrigðisþjónustu. Staðfest tilvik er um mann sem var fleygt út á götu í febrúar um miðjan vetur á Íslandi. Hann hafði ekki í nein hús að venda, svaf á götum úti, allt vegna þess að þetta fólk veitti ekki beinan atbeina sinn við að vera flutt úr landi í aðstæður sem það var að flýja. Það vekur kannski upp einhverjar hugmyndir hlustenda um hvaða aðstæður biðu fólks þegar bent er á að þrátt fyrir hafa verið fleygt á götuna á Íslandi um hávetur töldu þessir einstaklingar það að vera allslaus á Íslandi skárra en þær aðstæður sem biðu þeirra annars staðar. Ljóst er að stjórnvöld höfðu ekki lagaheimildir til þessara aðgerða og fór það svo að kærunefnd útlendingamála felldi strax úr gildi ákvarðanir Útlendingastofnunar um að svipta fólk þjónustu vegna þess að það féllst ekki á að fara í skimun fyrir Covid, þannig að fólk fékk að fara inn í hlýjuna aftur. Það sem gerist þá er að tíminn líður. Tíminn líður í heimsfaraldri sem ekki er hægt að segja að neinn beri ábyrgð á, sérstaklega ekki þessir einstaklingar. Með tímanum virkjast ákvæði í íslenskum lögum sem kveða á um að hafi einstaklingur dvalið hér á landi í meira en 12 mánuði án þess að fá niðurstöðu um það hvort málið verði opnað yfir höfuð eða ekki þá skuli málið opnað. Það eina sem getur komið í veg fyrir það samkvæmt núgildandi lögum er ef viðkomandi er talinn sjálfur bera ábyrgð á töfum á málsmeðferðinni. Þetta var túlkað sem svo af hálfu Útlendingastofnunar, í mörgum tilvikum, sumum ekki — og þessi mál eru öll mjög ólík og þetta er allt mjög óljóst, og allt mjög lagalega vafasamt — að með því að veita ekki beinan atbeina sinn, þrátt fyrir að stjórnvöld hefðu engar þvingunarheimildir til að flytja fólk upp í flugvél eftir skimun, að þá hefði fólk, þessir einstaklingar, tafið mál sitt. Þetta stenst auðvitað enga lögfræðilega skoðun eins og sjá má af eina dóminum

sem þýðir væntanlega að það þarf að fara með hátt í 30–40 mál fyrir dóm hvert og eitt fyrir sig ef það á að fá endanlega niðurstöðu um það hversu fráleit og ólögmæt þessi framkvæmd var.

á lögmæti þeirra aðgerða sem ráðist var í og samræmi þeirra við grundvallarreglur um jafnræði og meðalhóf. Er sérstaklega tekið fram í skýrslunni að engin afstaða sé tekin til þessara þátta. Mér þykir þetta skjóta skökku við, ekki síst í ljósi þess að ég hefði haldið að einn helsti þátturinn sem við hefðum þurft að líta til og læra

ekki síst í ljósi þess að þegar liggur fyrir að sumar þeirra aðgerða sem stjórnvöld réðust í stóðust ekki prófið þegar á reyndi. Ljóst er að ekki reyndi á þetta allt saman fyrir dómi og liggja því ekki fyrir skýrar ráðleggingar um framhaldið hvað þetta varðar. Hefði því verið eðlilegt

Það er nefnilega ekki eingöngu svo að ekkert mat hafi enn farið fram eftir á á lögmæti aðgerðanna í samræmi við grundvallarreglur réttarríkisins heldur fór ekkert slíkt mat fram áður en reglur voru settar, líkt og ljóst varð af dómi héraðsdóms þar sem ákvörðun stjórnvalda um að skikka fólk til þess að afplána sóttkví í sérstökum sóttvarnahúsum var felld úr gildi þar sem hún átti sér ekki lagastoð. Það að eitthvað eigi sér ekki lagastoð þýðir að það er ólöglegt. Skilyrði frelsissviptingar og annarra inngripa í grundvallarmannréttindi fólks eru þau að fyrir því sé lýðræðislega sett lagaheimild, hún sé skýr og nauðsynleg til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að og meðalhófs sé gætt við setningu hennar og beitingu og ýmislegt fleira. Þar sem í þessu máli var einfaldlega ekki nein lagaheimild fyrir hendi, sem er frumskilyrði inngripa í mannréttindi fólks, var engu mati á meðalhófi fyrir að fara. Aðgerðirnar féllu á fyrsta prófinu svo ekki þurfti að ræða það meir.

Þessi réttindi hafa einmitt verið sett á blað í kjölfar krísutímabila þar sem stjórnvöld hafa bæði gengið of langt í því að setja þegnum sínum reglur, oftast með það fyrir augum að þeim gangi gott eitt til, en jafnvel hafa stjórnvöld notfært sér ótta og angistarástand til þess að ganga lengra en almenningur myndi almennt sætta sig við. Umboðsmaður Alþingis gerði þetta einnig að umtalsefni sínu í ársskýrslu embættisins vegna ársins 2021, líkt og minnst hefur verið á í máli nokkurra þingmanna hér á undan mér. Í skýrslunni er bent á að þegar ástand af því tagi sem hér skapaðist í heimsfaraldrinum dragist á langinn þá sé hætt við því að stjórnvöld sýni meiri léttúð við skerðingu grundvallarréttinda sem geti haft áhrif á réttaröryggi borgaranna til frambúðar. Verður umfjöllun umboðsmanns ekki skilin öðruvísi en svo að hann sé að kalla eftir heildstæðri úttekt á þeim aðgerðum sem gripið var til í ljósi grunnreglna ríkisins á hann þar augljóslega við lögmætisreglu stjórnskipunarréttar svo og aðrar þær grundvallarreglur sem gilda um réttindi borgaranna, í daglegu tali gjarnan nefnd mannréttindi. Ég tek það fram, líkt og margir hafa gert hér á undan mér, að það er engan veginn ætlun mín að draga úr alvarleika faraldursins

um þau grundvallarréttindi sem við getum á góðviðrisdögum annars leyft okkur að álíta sjálfsögð og óhagganleg. En þau eru það ekki.

Mig langar að draga fram örfá atriði. Í fyrsta lagi er áhugavert að sjá hvaða reynsla hefur nýst viðbragða við faraldri. Þau nefna sérstaklega ný lög um almannavarnir árið 2008 og lög um þjóðaröryggisráð 2016. Enn fremur er vísað til þess sem kom inn í stjórnarráðslögin 2011 um ráðherranefndir. Allir þessir þættir hafi tryggt aukna samhæfingu í stjórnkerfinu umfram það sem við þekktum áður. Mér finnst þetta áhugavert vegna þess að það var jafnvel gagnrýnt þegar til að mynda ákvæði um ráðherranefndir komu inn í stjórnarráðslögin. Þau hafa hins vegar gerbreytt samskiptum ráðherra innan Stjórnarráðsins. Í þessu tilfelli var ráðherranefnd um samræmingu mála virkjuð.

en mér finnst mikilvægt að halda því til haga að við settum 750 milljónir á þessu ári til að draga úr félagslegum afleiðingum af faraldrinum og milljarð á næsta ári í sértækar aðgerðir bara til að draga úr faraldrinum. Þá er ég ekki að tala um allt annað sem gert er en þetta er nokkuð sem ég held að hafi ekki endilega verið gert annars staðar. Það er mikilvægt að við metum hvernig þessir fjármunir hafa nýst. Það er sérstaklega fjallað um þessi teymi sem voru sett á laggirnar þegar aðeins tók að líða á faraldurinn til þess að fylgjast með neikvæðum afleiðingum á viðkvæma hópa. Ég held að það sé eitthvað sem við eigum að byggja á og vinna frekar.

erfitt hins vegar, eins og einhverjir nefndu hér, að setja algjörlega fyrirsjáanleg viðmiðið í því þegar faraldur hefur staðið í þrjá mánuði, sex mánuði, það er eiginlega vart hægt. Það verður alltaf eitthvert mat að fara fram. En þetta er eitthvað sem ég tel að þingið verði að sjálfsögðu að ræða.

í kringum okkur merki þess að það voru mjög miklar tröllasögur á kreiki. Ekki hef ég nokkurn hug á því að ritskoða eða banna nokkurn málflutning en ekki stenst allur málflutningur skoðun. Ég held að við getum hreinlega ekkert litið fram hjá því að þegar við erum að fást við sjúkdóm þá er mikilvægt að vísindin séu höfð að leiðarljósi þegar við ræðum um þau málefni. Sumt eru hreinlega Sumt eru hreinlega staðreyndir og annað ekki. Ég held að við getum ekkert litið fram hjá því. Ég varð ekki vör við annað en að það væri ágætlega öflug umræða, og sérstaklega eftir því sem leið á faraldurinn, opinberlega um ýmis sjónarmið. En ég hlýt að hafna því að sú sem hér stendur eða aðrir í ríkisstjórninni hafi beitt sér fyrir því að banna einhverja umræðu þó að við höfum haft og ég hafi haft til að mynda mjög eindregna skoðun hvað það varðaði að fylgja bestu vísindalegu gögnum hverju sinni. einmitt til að tryggja að umræðan um þau yrði mikilvæg þá beitti ég mér fyrir því og tryggði það að nokkrum sinnum í faraldrinum var efnt til sérstaks samtals á vettvangi ráðherranefndar um samræmingu mála þar sem ólíkir sérfræðingar voru kallaðir að borðinu,

reynt að efna til umræðu til að fá sem flest sjónarmið þannig að stjórnvöld gætu byggt sínar ákvarðanir á bestu mögulegu gögnum og það er besta stjórnunin í gegnum svona faraldur, í gegnum hvaða áföll sem eru, það skiptir máli að byggja sína ákvarðanatöku á bestu mögulegu gögnum.

var ótrúlega vel í stakk búin til þess að leggja mat á upplýsingar og takast á við þessar erfiðu aðstæður. Ég vil leyfa mér að segja og tel það eftir að hafa staðið í þessu í tvö ár að Íslendingar og landsmenn allir hafi verið alveg gríðarlega vel upplýstir og færir um að taka skynsamlegar ákvarðanir í faraldrinum vegna þess að fólk leitaði sér upplýsinga og byggði þær upplýsingar á traustum heimildum.

það hafi verið látið reyna á þanþol lagaheimildanna í stað þess að leita formlegrar heimildar Alþingis. Alþingi hefði getað látið mál þessi til sín taka en valdi þó almennt að gera það ekki. Niðurstaðan var sú, maður lítur til baka, að Alþingi var jaðarsett í ferlinu. Það var ekki bara á Íslandi. Það gerðist líka í nágrannalöndum okkar, því miður, á Norðurlöndunum. Það hefur verið mikið gagnrýnt í Noregi og þess vegna vil ég halda þessu á lofti hér á Íslandi. Þetta má ekki gleymast og þetta má ekki endurtaka sig. sig. Ef þingið verður óvirkt á svona tímum þá er það auðvitað stórkostlegt áfall fyrir lýðræðislegt stjórnarfar í landinu. Það segir sig sjálft. Það sem blasir við er að völd voru afhent sérfræðingum, að mínu viti og margra annarra, í of ríkum mæli.

væru með andmæli. Hann vildi að allir töluðu einni röddu út á við. Hvað varðar ritskoðunartilburði fjölmiðlanefndar þá hef ég gögn undir höndum sem sýna að það var leitað til erlendra fyrirtækja til að kalla ritskoðun yfir Íslendinga. Ég

Herra forseti. Nú hef ég setið hér á Alþingi í 15 ár og Alþingi starfaði með öðrum hætti í gegnum þennan heimsfaraldur heimsfaraldur út frá sóttvarnaráðstöfunum. Það var mikið lagt í það að Alþingi gæti starfað og samt fylgt sóttvarnaráðstöfunum og tryggt heilsu þingmanna eftir því sem framast mátti, enda var það krafa þingmanna. Eins og hér kom fram í máli hv. þm. Daníels E. Árnasonar, sem talaði hér áðan, þá afgreiddi þingið fjölmörg mál, ekki bara Covid-tengd mál. Þingið var að glíma við ýmis frumvörp, afgreiða til að mynda réttarbætur handa hinsegin fólki eins og hann nefndi í sinni ræðu, en ég gæti talið upp mörg önnur mál. Efnahagsaðgerðir stjórnvalda voru hér afgreiddar í þinginu og um þær fjallað. Þess vegna segi ég að þingið hafði auðvitað full tök á því, og hefur það alltaf, það veit ég sem þingmaður til langs tíma, að stíga inn í þessi mál. er kannski: Var ekki einfaldlega meiri hluti þingsins hreinlega sammála þeim ákvörðunum sem var verið að taka? Fól það í sér einhverja ritskoðun af hálfu stjórnvalda? Nei, segi ég. Ég held að þetta fólk hér, þessir 63 þingmenn, hafi bara tekið þessa ákvörðun. Vissulega voru einhverjir hv. þingmenn ósammála og létu í sér heyra og lögðu fram mál. Þau náðu ekki fram að ganga. Segir það okkur ekki hreinlega að meirihlutaviljinn á Alþingi var einfaldlega sá að fólk vildi fylgja þeirri línu sem stjórnvöld lögðu? Það var enginn sem bannaði neinum að hafa aðra skoðun.

En það hefði verið betri bragur á því lýðræðislega og út frá þeim varnöglum sem slegnir eru í stjórnarskránni okkar að kallað hefði verið saman þing með einhverju móti vegna þess að út á

hafi þingræðið verið leyst af hólmi með einhvers konar sérfræðingastjórn og fámennisstjórn sem, samkvæmt þeim orðum sem ég vísaði til áðan

Í heilbrigðu ástandi fá þingmenn að koma í ræðustól og tjá sig um svona málefni, hverjum eigi að fela völd og hvaða stefnu skuli marka í þessu en reyndin var sú að það var afskaplega lítil umræða um

eins og ég þekki þetta fólk í þessu húsi, hafi haft fulla burði til að eiga opna umræðu um þessi mál. Ályktunin sem ég dreg af því er ekki að þau hafi verið bæld niður af sérfræðingunum. Ályktunin sem ég dreg er að þau hafi tekið upplýsta afstöðu. Þess vegna hafi andmælin hér á vettvangi þingsins við sóttvarnaráðstöfunum ekki verið háværari en raun bar vitni. Ég held einfaldlega að allt þetta fólk hérna inni hafi tekið upplýsta afstöðu út frá gögnum og hafi einfaldlega verið sammála línu stjórnvalda.